kolegice zastupnice i poštovani kolege zastupnici. Nastavljamo u plenarnom zasjedanju Hrvatskog sabora. Na redu je prema sinoćnjoj obavijesti: - Konačni prijedlog Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade, drugo čitanje, P.Z br. 598; Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog zakona ste primili. Kod donošenja zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Članak 194. do članka 202. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Raspravu o Konačnom prijedlogu Zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ovih odbora ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja? Da. Poštovani ministar pravosuđa Orsat Miljenić. Izvolite ministre. **Miljenić, Orsat** Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo. Ja ću samo ukratko ovaj Konačni prijedlog pa ću onda samo ukratko proći kroz razlike koje su u odnosu na prvotni tekst. Znači temeljni cilj kojeg hoćemo postići ovim zakonom je zapravo s jedne strane optimalno zadovoljenje javnoga ali također i privatnog interesa dakle investitora, s jedne strane, s druge strane građana kojima se izvlašćuju nekretnine. Nažalost situacija sada i je da su nezadovoljni i jedni i drugi. Vi ako razgovarate sa bilo kojim investitorom čuti ćete koliko procedura dugo traje i koliko postoji zapravo i prepreka u tome ali istovremeno i građani kojima se nekretnina izvlašćuje nažalost imamo primjera da po 10-ak i više godina ljudi ne mogu doći do naknade za svoju nekretninu a ona je već u nekoj drugoj funkciji. Dakle, sadašnji sustav nije zadovoljavajući. Dakle, postoji nekoliko nekoliko skupina mjera koje, ja ću sada proći brzo kroz njih. Znači s jedne strane radi zaštite interesa vlasnika nekretnine i ostvarenju učinkovitijeg postupka mi ugrađujemo čitav niz elemenata koji su usmjereni kao poticanju sporazumnog rješenja. To je prvo i osnovno. se izvlašćenje doživljava kao nešto što se podrazumijeva. Izvlaštenje ako hoćemo tako i ustavno ono kategorizirano ono mora biti izuzetna mjera. Dakle, u nekakvom idealnom iznosu, omjeru mi moramo ići prema tome da se 95% ili više predmeta riješi sporazumno, da se ljudi dogovore da vlasnik nekretnine dobije primjerenu naknadu. A tek ondje gdje tog dogovora nema onda možemo govoriti o intervenciji države odnosno izvlaštenju. Prečesto nam se događa i to je kritika i na račun investitora da kažu idemo sve izvlašćivati. To ovaj zakon drugačije postavlja. Dakle, prvenstveno sporazumno rješenje. Ako ga nema onda dajemo sve mehanizme za izvlaštenjem. Obavezan očevid. Događao nam se do sada apsurd da su se izvlastile nekretnine koje nitko nije vidio. Nažalost događalo se. Sporazumni izbor vještaka, opće metodologije izbora vještaka, kasnije će biti procjenitelj, reći ću nešto o tome. Preciziranje radnji i sadržaja, bitno je da sva stranka zna što i kad i kako treba napraviti, pogotovo osoba kojoj se izvlašćuje nekretnina da jednostavno, jer to je ono čime se čuvaju njihova prava. Transparentnost. Mi prvi put uvodimo registar izvlaštenih nekretnina. Nažalost, nemamo ga još uvijek, s ovim ga uvodimo, voditi će se pri Ministarstvu pravosuđa, mislimo da je to vrlo bitno jer tu država intervenira u odnosu na privatne interese i mora se znati tko, što, kako i zašto. Dakle uvodimo registar. Sljedeće a to će se, je, po prvi put predviđamo jedinstvenu metodologiju za utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnina, to će biti, to će urediti kolege iz Ministarstva graditeljstva. ponovo situacija koje smo svi svjesni, jedna je nekretnina do druge, jedna se procjeni na 100, druga na 1000. Čak nekada zna razlika biti i veća. Jednostavno nije pošteno, nije pošteno prema vlasniku nije pošteno ako hoćete nekad i prema investitoru. Dakle, jedinstvena, mi konačno moramo profunkcionirati kao država gdje se zna što i kako se procjenjuje i gdje ta procjena je u nekakvim gabaritima prihvatljivog. Znači ona možda nekada može malo odstupati ali ne može odstupati 10 ili 20%. Sljedeće, dakle to će biti uređeno posebnim propisom, ali mi ga ovdje uvodimo kao način određivanja vrijednosti, kažem po prvi put. Također jedna stvar koja nam se događa, spekulacija. Spekulacije uvijek postoje i one jesu nešto što se događa na tržištu. Ali spekulacije kada se temelje na tome da netko ima povlaštenu informaciju pa onda zna gdje će se nešto graditi pa onda to kupuje da bi kasnije prodao nekoliko puta ili desetina puta više je ono što se ne smije događati. Ponovno nije pravedno, nije pošteno ni prema onom vlasniku nekretnine koji je prodao nešto za ništa zapravo a onaj koji je kupio zna da to već u tom trenutku vrijedi nekoliko desetina puta više, nije ni prema investitoru. Dakle, kod te procjene uzimati će se u obzir uporabno svojstvo nekretnine koja je imala prije promjene namjene. Što to znači? Ako je nešto bilo poljoprivredno, ono postaje samo građevinsko zato što ide cesta tu. Onda ćemo uzeti u obzir njezino svojstvo prije nego što je promjene namjena u nešto drugo. Sljedeća stvar, predviđamo da svaka stranka snosi troškove postupka, svoje troškove postupka, osim vještačenja i procjene koji su najveći i osim ovih troškova koji su nerazumni, znači koji su uzrokovani ili krivnjom ili obiješću. Tu se također stvorila jedna industrija troškova gdje zapravo prečesto se ide u postupke zapravo samo zbog troška. Ishod je, se zna kakav je. Međutim, nabijaju se troškovi, također nešto što mislimo da nije u redu. Uostalom to je rješenje koje je u Zakonu o upravnom postupku i ono je takvo kakvo je i primjenjuje se. Što se tiče strateških projekata tu utvrđujemo jednostupanjsko postupanje u upravnom postupku. Znači, tu će Ministarstvo pravosuđa provoditi izravno postupak u jednom stupnju. Interesi stranke su zaštićene. Imamo tužbu, znači imamo upravni spor i tu je pravna zaštita apsolutno dana. Takvih projekata nema puno, ali moramo osigurati ubrzanje gdje god je moguće. Po prvi put uređujemo određivanje naknade za nekretnine koje su po posebnim propisima, za koje se smatra da su izvlaštene po posebnim propisima. Na primjer, proširenje granice pomorskog dobra. Vi ako ste vlasnik nekretnine na koju se proširila granica pomorskog dobra u ovom trenutku u Hrvatskoj ne možete dobiti naknadu. To jednostavno nije riješeno, a stvarno vi tu nekretninu ne možete koristiti. Čitav niz drugih slučajeva gdje se izvlašćuje zapravo po posebnim propisima prečesto se oštećuju upravo oni ljudi koji su najranjiviji, znači onima kojima se dira u njihovu nekretninu. Stupanj u posjed izvlaštene nekretnine, dakle pod određenim uvjetima između kojih, između ostalih kojih je i obvezna uplata naknade koja je određena u tom trenutku može se stupiti u posjed, dakle projekt se može razvijati dalje pod uvjetom da je isplaćena određena naknada, dakle po ovom procjenitelju, po metodologiji koju sam rekao. kasnije se postupak može voditi oko visine naknade, ali to ne zaustavlja s jedne strane ni vlasnika da je dobio, znači ono što mu je određeno, niti zaustavlja investitora od daljnje provedbe. Također jedan problem u praksi koji je uočen to je postupanje sa nelegalno izgrađenim nekretninama. Naime, sadašnja situacija je da takvu nekretninu morate ili legalizirati ili je uklanjati, znači sukladno propisima. Predugo traje, nije povoljno ni za vlasnika, ni za investitora. Mi sad ovdje predviđamo mogućnost da se i takve nekretnine, znači otkupe, izvlaste, uklone, puno jednostavnije nego što je sada. Produžujemo rokove za početak građenja sa dvije na pet godina. Jednostavno i EU projekti i sve projektno građenje prečesto u praksi, dakle ovo što govorim ovo su intervencije koje dobijamo s terena nam se događa da ne može se početi realizaciju u roku od te dvije godine. Omogućavamo pokretanje postupka određivanja naknada koji su deposedirani, odnosno eksproprirani sukladno prethodnim propisima, prijašnjim propisima zato što to sad je ponovo jedna siva neuređena zona. Dakle ukratko, sa ovim mislimo da smo u najvećoj mjeri, mogućoj mjeri ostvarili balans, ravnotežu između interesa korisnika izvlaštenja i osobe koja se izvlašćuje. Postupci će bit brži, ali postupci brzi postupci znače prednost i onome koji se izvlašćuje jer neće više biti slučajeva po dvadesetak godina da ljudi ne dobiju naknadu. Ali isto tako i investitoru da može ranije krenuti u projekt. Evo ja zahvaljujem. Hvala i vama poštovani ministre. Imamo nekoliko replika. Poštovani zastupnik Branko Bačić, prva replika. Poštovani gospodine ministre, kažete da se brojni korisnici izvlaštenja žale kako je prema postojećem zakonu spor kompliciran, težak proces izvlaštenja. Ja tvrdim da ovim zakonom taj postupak neće biti ubrzan, a da je Vlada doista imala želju i volju pojednostavniti postupak i prije svega ga ubrzati onda bi kud i kamo bilo bolje rješenje da je u ovom zakonu rečeno da svi objekti koji su propisani uredbom Vlade Republike Hrvatske, da su od interesa za Republiku Hrvatsku i koji će biti objekti sastavni dio državnog prostornog plana, razvojnog plana kojega će na prijedlog Vlade donijeti ovaj Dom i u kojemu ćemo se prostornom planu očitovati o svakom takvom objektu onda onda nema potrebe više niti Vlada, a niti dva odbora ovog Sabora raspravljati o tome da li je taj objekt od interesa za Republiku Hrvatsku. Na taj način biste uskratili vrlo dugotrajan i složen postupak i korisniku izvlaštenja biste skratili proces za godinu do dvije dana. Dakle, da ste htjeli i koristili zakonsku regulativu koju je ovaj Dom usvojio prošle godine mogli ste jedan značajan korak u ovom procesu smanjiti, jer čemu se Vlada treba izjašnjavati da li je neki projekt od državnog značaja, neka građevina od državnog značaja kad će ovaj Dom o tome raspraviti i donijeti i propisati sve objekte u Hrvatskoj koji su od državnog značaja. A vaša je Vlada u ožujku već donijela uredbu kojom je uredbom propisala koji su to objekti u Republici Hrvatskoj od državnog značaja. Prema tome, to je ponavljanje postupka bezrazložno složeno i nema potrebe da se za te projekte i građevine koje su doista od državnog značaja još jedanput Vlada očituje da oni doista jesu od državnog značaja. Da je to napravljeno onda bi korisnik izvlaštenja mogao reći da smo mu doista skratili postupak. Ovako i dalje se komplicira. Odgovor na repliku poštovani ministar Orsat Miljenić. **Miljenić, Orsat** Naravno uvijek se može gledati na različite načine. Dakle, mi već sad po posebnim zakonima imamo uređene čitav niz kategorija gdje se smatra da postoji S druge strane nemoguće je na ovoj razini propisati sve objekte, jer vi znate da se oni odnose i na neke specifične na lokalnoj zajednici, dakle kako može biti dječji vrtić ili tako nešto o čemu Sabor neće. Dakle, kad ne bi imali takav način onda oni ne bi mogli uopće doći u obzir. Tako da kažem mislimo da je ovo najbolji način da se to dovede jedno i drugo. Dakle, postoje objekti koji su po posebnim propisima označeni kao takvi, i kod njih se ne utvrđuje posebno javni interes, postoje na nižoj razini o čemu Sabor zapravo neće ni donositi odluku za dječji vrtić gdje moramo otvoriti mogućnost da se to napravi. Kad bi bilo ovako kao što vi kažete ne bi bilo mogućnosti i onda tu bi stvar stajala. Tako da kažem mislimo da smo s ovim napravili odgovarajući balans. Uključite se poštovana zastupnice./… jer ovim prijedlogom zakona definitivno će investitori i dalje vjerojatno ostati nezadovoljni bez obzira što se procedura pojednostavljuje. Imate na primjer situaciju da se izvlašćuje …/Govornica investitor će po ovom postupku dobiti pravomoćno rješenje o izvlaštenju ali ono opet neće moći upisati nekretninu, odnosno neće se moći upisati na nekretninu. Zašto? Zato što je zapeo na drugom području, a to je gruntovnica. Bez obzira što ste prošle godine promijenili Zakon o zemljišnim knjigama i dalje je situacija kaotična. Prema tome, investitor će vam opet reći što ste sve radili i što ste mijenjali opet je Hrvatska blamaža za investicije. Vi jeste ovdje išli apsolutno na ruku investitoru u odnosu na vlasnika pa bi se čak ovaj prijedlog zakona mogao reći Zakon o pravima investitora u postupku izvlaštenja, a ne Zakon o izvlaštenju. Međutim, definitivno je umjesto izmjena zakona, mislim da je i onaj Zakon o izvlaštenju bio sasvim dobar. Možda je trebalo napraviti izmjene u smislu da se odmah investitora uvede u posjed. Trebalo je, i treba a to je problem ove zemlje, ubrzati rad službi svih koje rade po nečijem zahtjevu. Da li po zahtjevu investitora ili fizičkih osoba. U tome je problem, a ne u stalnim izmjenama i dopunama zakona. Odgovor na repliku, poštovani ministar Orsat Miljenić. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepo. Dakle, tu sad otvaramo nekoliko pitanja. Što se tiče gruntovnice naravno da ju je potrebno riješiti i da radimo na tome i situacija je bolja nego što je bila. Da li je zadovoljavajuća? Nije. Ja to priznajem i to je tako. Međutim, isto tako mogu reći da je danas bolja nego što je bila jučer i sutra će biti još bolja. Ali, treba neko vrijeme, to je sad jedno posebno pitanje o kojem možemo razgovarati, odnosno gruntovnice i katastra itd., to je posebno pitanje. Ovaj zakon, na njemu smo radili dugo. Razgovarali smo sa čitavim nizom velikih investitora i manjih. Razgovarali smo i sa predstavnicima nevladinih udruga koji na neki način predstavljaju korisnike, odnosno osobe koje se izvlašćuje. Nastojali smo pomiriti jedan i drugi interes ali istovremeno sa zadaćom da dobijemo ubrzanje. Ovdje kako vi gledate kad se propiše procedura onda vi i službenika možete natjerati da radi brže zato što mu je jasno što treba raditi. Dakle, to je ono što nam, i tu ću se složiti, često nedostaje ali zato to ovdje i uređujemo. Znači, jasna procedura čuva stranke u postupku i zapravo tjera onoga koji provodi postupak da može brže i jednostavnije postupati. Dakle ponavljam, ovo je bavi se specifično izvlaštenjem, adresira određene stvari koje uopće nisu dosad dotaknute. Ako kažemo da je bio stari zakon dobar pa kako smo dosad postupali sa recimo proširenjem granica pomorskog dobra? Nikako, nije bilo. Ljudi su ostajali bez toga i nisu dobivali ništa. Po starom zakonu u ministarstvu još uvijek imate postupke po 20-ak godina, bili su i prije. To je također po starom zakonu. Ulazak u posjed prije, neriješeno. Dakle, čitav niz stvari je neriješen po starom zakonu. Hoćemo govoriti o procjeni koju po sadašnjem zakonu vi kažete nije trebalo mijenjati? Kako ga nije trebalo mijenjati ako je ista nekretnina jedna do druge, jedna košta 100 druga košta 1000. Pa ja mislim da je to trebalo mijenjati. Dakle, ja ne mogu se složiti da su postojeća rješenja bila ispravna i korektna. I zato idemo u promjenu. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani ministre. Da li žele izvjestitelji radnih tijela odbora Hrvatskog sabora iznijeti izvješća? Ne. Otvaram raspravu. U raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub zastupnika SDP-a i poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržava donošenje Zakona o izvlaštenju. Prije svega ne samo ovo što je rekao ministar da se ovim prijedlogom zakona čija priprema je dugo trajala, koji je vrlo osjetljive naravi, kojim se nastoje izgleda pomiriti naoko dva suprotstavljena mišljenja odnosno interesa, interes vlasnika i javni interes nego i interes potencijalnog investitora. Naočigled izgleda da je nemoguće pomiriti ta dva odnosno čak tri interesa. Ono što se kod nas događalo temeljem postojećeg zakona ili zakona koji su bili na snazi, a koje duboko vjerujem da ćemo mi usvojiti ovaj prijedlog zakona da se otklone svi oni nedostaci, sve one mogućnosti zlouporaba kojih je bilo puno, kojih je bilo previše. Nisu počesto bili, najčešće nisu bili zadovoljni vlasnici ali ponekad je bilo i obrnutih situacija da nije bio zadovoljan onaj koji je izvlašćivao tu nekretninu tj. država čiji je interes, javni interes trebalo štititi. Ukratko zakon, ako su moguće takve zlouporabe pa bez obzira pod kojom vladavinom, nije dobar i treba ga mijenjati, dakle bio je loš. Ali ono što želim napomenuti govoreći u ime kluba praksa na temelju takvih zakona, tog zakona postojećeg zakona bila je još gora. Neke nekretnine koje nisu vrijedile puno otkupljene su u zlatu, dok s druge strane gotovo nekretnine koje su itekako bile vrijedne ljudi su dobili gotovo zanemarivu, potpuno zanemarivi iznos ili još gore, a takvih slučajeva ima, još uopće nisu isplaćeni. Samo ako otvorite portale vidjet ćete, da se podsjetimo 2010. godine građani se obraćaju, pišu i mediji o tome, naslovi su formula za oduzimanje parcele vlasnicima, izvlaštenje, država može sve izvlastiti, odrediti cijenu i ne platiti. Sramotno je da je država u to vrijeme prije nekoliko godina gradila velike infrastrukturne projekte, neću govoriti po kojoj cijeni, tri puta skuplje nego što smo mi kao koalicijska Vlada do 2000. do 2003. gradili autoceste a vlasnicima do dana današnjega nije isplaćena niti kuna. Kada se gradila autocesta 2003. od Zagreba do Splita lopata nije ušla a da građanin vlasnik nije bio unaprijed isplaćen. Evo što kaže jedan vlasnik, kaže: "Rečeno mi je, obratio sam se Hrvatskim autocestama, on to piše 2009. godine, nisam bio zadovoljan cijenom ali niko me ništa nije pitao, morao sam pristati na to, rečeno je da će mi uplatiti u roku od 30 dana. Kada je prošao rok i debelo prošao rok tražio sam svoju naknadu, a oni su mi rekli znate kakva je situacija tek isplaćujemo za pretprošlu godinu pa kad dođete na red." E pa sada, kako građani mogu onda imati povjerenja u državu i institucije u bilo koje aspektu i bilo kojem sektoru? Ako je bilo moguće izvlastiti i ne platiti. Dakle, ono što je najvažnije, ne samo transparentnost postupka nego ono što je već određeno da se plati na vrijeme. To je minimum ne ne samo dobrog ponašanja države koja želi disciplinirati druge, nego da disciplinira sebe. Toga nažalost do sada nismo imali. Prema tome, prije svega je da se onemoguće špekulacije, da se ne otkupljuje ono što uopće neće biti privedeno svrsi. Mi smo imali i toga gdje je otkupljeno zemljište po velikim cijenama i stoji u šikari jer eto napravljeni su nekakvi idejni planovi, bit će nekada nešto. i to nisu bili i to nisu rijetki slučajevi. Dakle, ono što je ovdje već bilo i napomenuti, što su temeljne vrijednosti da zakon bude pravedan, da građanin koji i nije priveo neku nekretninu bude zadovoljan upravo da će na takav način doći do određenih sredstava i na takav posredan način način staviti svoju nekretninu, koja više neće biti njegova, u funkciju. Da nekretnine budu u funkciji. Naravno da tu itekako treba govoriti i o tim potencijalnim investitorima. Sve ono što je transparentno, što je razvidno otklanja bilo kakvu sumnju, jer sumnje će uvijek biti, ali ako radite sve otvoreno, ako je moguće sve to u postojećim fazama provjeravati onda su ljudi i oni učesnici a i javnost koja to gleda građani zadovoljni. Imao slučaj upravo takvog jednog investitora, naravno radilo se o nekakvom šoping centru, 2009. godine gdje je čovjek ostao i bez pristupnog puta. Bila je županijska cesta namijenjena za županijsku cestu, preko noći je postala državna cesta, čovjek ni taj nije još dobio naknadu. Dakle, da se vodi računa upravo i kod ovog potpunog izvlaštenja ukoliko čovjek s obzirom, građanin, vlasnik kojem je nekretnina izvlaštena dakle da se itekako vodi računa o tom preostalom dijelu. Ono što čini transparentnost postupka svakako je očevid, ali i ne samo očevid nego ono što se događa na očevidu. Da vještaci koji budu vještačili nekretnine to rade po preciznim kriterijima, da ovo što je rekao ministar, jedna nekretnina ili susjedna nekretnina ne vrijedi, dakle gdje je taj omjer enorman, ona mora imati identičnu vrijednost neovisno o tome ko je bio vlasnik. počesto zloupotrebe su bile takve da se naknada plaćala po tome, po imenu i prezimenu vlasnika a ne po samoj vrijednosti nekretnine. Ono što je također, što doprinosi transparentnosti postupanja jeste i taj registar. Ali ono što mi se čini da je najvrjednije i što treba posebno potencirati i to želim, evo govorit ću u ime kluba SDP-a istaknuti, to je odredba članka 46., jer kako će građanin ako se radi o izvlaštenu poljoprivrednog zemljišta koje svi znamo da je daleko manje vrjednije od građevinskog zemljišta reći pa čekaj ti meni izvlašćuje, plaćaš me po poljoprivredno a znam zašto izvlašćuješ za gradnju nekih infrastrukturnih objekata, ali u svakom slučaju to će postati građevno zato se i izvlašćuje. Nažalost niko ne izvlašćuje da bi sadio kukuruz ili neke druge poljoprivredne kulture. poljoprivredne kulture. E tu je posebno vrijedna odredba članka 46. stavak 3. gdje se govori upravo o tome da će se pri određivanju naknade voditi računa o uporabnim svojstvima nekretnine. Dakle, ne samo o onom što ta nekretnina sada čini u naravni nego isto što ta nekretnina sutra može biti. I to, prema tome stvara jednu, ostvaruje se ona bitna zadaća svih nas ovdje da nam zakoni budu što pravedniji. Dakle, evo, podupirući ovaj prijedlog zakona, mi u klubu SDP-a duboko vjerujemo da je on pravedan, da je on transparentan, da će omogućiti s jedne strane ubrzati neke investicijske procese koji su nam svima u interesu, jednako tako da će bivši vlasnici dobiti naknadu u pravom iznosu, u pravoj vrijednosti i u određenom roku, a naravno da je onda i time u potpunosti zadovoljen javni interes. Hvala. Hvala i vama poštovana kolegice. Poštovani zastupnik Boro Grubišić, ima repliku. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolegice Ingrid Antičević, naveli ste nekoliko primjera kod izvlaštenja u raznim krajevima, pa evo i dopis jednoga od onih koji su izvlašteni, dakle sa privatne imovine. Naime, kod nas su, moram reći primjer, to me ponukalo na repliku, u Slavoniji su bili ljudi vrlo nezadovoljni. Naime, kod izvlaštenja poljoprivrednih parcela ili uopće parcela koje su bile su cijene u odnosu na neke druge dijelove i na neke druge autoceste koje su rađene, dakle i kod nas ima …, tamo ima ova druga A1 cesta, cijene, dakle takvog poljoprivrednog zemljišta u raznim krajevima Hrvatske bile su enormno različite. Dakle, plodna polja su plaćana po cijeni od 10-ak kuna, a nekakav, kažem kamenjar koji je daleko i od mora, dakle nije vrijednost da ni zmije ne mogu tamo opstati, su plaćeni po 50kn po kvadratnom metru. Dakle, ili 80kn pokazuje Šima Đurđević, evo rukom ovdje. Dakle, 10 puta veće su cijene. Dakle, bilo je, da kažem, dogovorne ekonomije između izvođača i investitora i onih koji su prodavali zemlju, a evo, ova naša jadna Slavonija koja je je u ovim poplavama stradala, ljudi su morali prodavati zemlju po zaista 8 puta manjoj cijeni nego li u nekim drugim krajevima Hrvatske. Dakle, to se, bilo je voluntarizma, bilo je dogovora, bilo je kupovine zemljišta pa onda prodaje onome, investitoru, namjerne kupovine zemljišta, svega je zaista bilo i dobro je da ste se ovako istupali, a i ministar, da napokon uredimo ovu materiju kako treba. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Kolega, ovo što ste iznijeli, ja mislim da svaki ovdje od nas može iznijeti takav jedan primjer. Ali država ne smije biti suučesnik u takvoj raboti i da nije ona bila suučesnik to se ne bi događalo jer izvlaštenje provodi država putem svojih tijela. Evo vam primjer također u ovom sjevernom dijelu naše Hrvatske, bager je ušao u moje njive, čuvan policijom i krenuo je u proširenje ceste prema prema velikom šoping centru. Ranije se ovdje dobivalo po 700 kuna za četvorni metar, a sada je pronađena formula za svega 25 kuna. Ni to još nisam dobio. Ili pak torbari koji idu, ono što je ministar rekao, koji imaju informacije. Prevaranti prodavajući zemljište prevarili Virane za 21 milijun kuna. Ljudi misle to je neprosperitetno zemljište, sretan sam da ga se riješim, da bilo što dobijem. A sutra oni, ti isti prodaju po ko zna koliko puta većoj cijeni. Nažalost, ovo želim, dok je ovdje ministar, reći, pojavili su se oni koji sada ne mogu ovo raditi sa državom, ali ulaze u zemljišne knjige, pošto su one javne i vide da je formalno upisan čovjek za nekakav dio. Nagovori vlasnika da se tu nešto može učiniti, mi imamo sada u Dalmaciji poplavu takvih ljudi, tobože naoko sve je čisto, međutim nije jer oni varaju ljude i molim da se skrene pozornost na takvu rabotu. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovana kolegice, svakako da treba podržati pojedine odredbe ovog zakona koje idu u prilog transparentnosti postupka, to nije sporno. Međutim, vaše izlaganje dijelom bilo je u suprotnosti sa postupcima i zakonima koje ova Vlada donosi. Vi ste s pravom kritizirali određene postupke koji su se događali prije pa … onda kada je investitor bio javno poduzeće, primjerice Hrvatske autoceste, Hrvatske ceste ili neko drugo državno poduzeće koje je zbog hitnosti postupka često puta radilo na … vlasnika tih nekretnina. Ali vi zaboravljate da je ova Vlada i ovaj Sabor, da smo donijeli Zakon o strateškim investicijskim projektima gdje smo prilično zakinuli prava vlasnika zemljišta i parcela koji su i u dosadašnjim zakonima bili utvrđeni. Pa primjerice Zakon o strateškim investicijskim projektima predviđeno da se strateškom investitoru za njegove potrebe realizacije projekata, ne treba vršiti javna nadmetanja, da se ne koristi čak ni dosadašnji Zakon o izvlaštenju već se ide u neposredno rješavanje tih nekretnina i oduzimanja i uzimanja od vlasnika temeljem procjene sudskog vještaka. Da za takve projekte također ne treba raditi urbaničke planove uređenja, već se ide direktno u … dozvole. Prema tome ako govorimo o tome s jedne strane da nije bilo nešto dobro ili da je išlo in favore po investitorima, onda je to značajno manje nego što je to sada propisao Zakon o strateškim investicijskim projektima, a dijelom koje … i ovaj zakon. Pa prisjetite se zakona o šumama gdje smo rekli da se za potrebe golfera u RH ne treba provoditi, utvrđivati nad šumama u državnom vlasništvu, ne treba utvrđivati interese RH već direktno iz prostornog plana uz suglasnost ministra poljoprivrede se mogu zvati šume i šumsko zemljište. Tako kada govorite o nečemu što je bilo, morate se sjetiti da vaša Vlada upravo sada kako bi pogodovala investitorima u RH skraćuje i na … privatnih vlasnika rješava njihovu imovinu. Vi kolega okrećete pilu naopako. Ovi zakoni i koje ste napomenuli, oni su vrlo transparentni i govore o ubrzanju postupaka, ali ono što je moja intencija bila, koje su zlouporabe bile, vi ste sad se nešto malo osvrnuli što je bilo prije pa zbog brzine. Ne može brzina postupanja biti opravdanje da se građanin ne isplati. O čemu vi govorite? Pa jel vi znate da … cesta ona Zadar 2 još danas, dan danas nisu isplaćeni vlasnici? Govori se o tome da država ne može ući iz vlastitih i ući u posjed ukoliko nije isplatila bivšeg vlasnika, o tome se govori. Hvala lijepa. Nastavljamo sa raspravom po klubovima zastupnika. Na redu su Hrvatski laburisti u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege, ministre. Ovo doista jeste važan zakon i koliko god se trudili svi u najboljoj namjeri u to ne sumnjam doista je teško pomiriti načela nepovredivosti privatnog vlasništva i državnog strateškog ili društvenog interesa. Dok se država, društvo razvija moraju se graditi i škole i bolnice, pruge, ceste, elektrane, tvornice i to taj ubrzani društveni razvoj sa sobom nosi. I nije problem kada lokalna ili središnja država u vlasništvu ima nekretnine, zemljište na kojem će izgraditi ili provesti te strateške projekte. Problem započinje u trenutku kada u cilju ostvarenja tog strateškog interesa treba zadirati u privatno vlasništvo. Imamo do sada svakojaka iskustva, svakojake i korupcije i zlouporaba funkcija i prodavanja ili trgovanja povlaštenih informacija. Torbari koji su se bogatili nisu bili torbari s ceste i kriminalnog miljea nego najčešće oni nažalost koji su ujedno imali mogućnost i odlučivanja i unaprijed prvi i jedini znali sudbinu pojedinih ogromnih parcela zemljišta. i oni su se u velikom broju slučajeva na tome obogatili, a radna mjesta su im bilo u općinskim, gradskim, županijskim službama, bilo u državnim službama. Ima i bilo je i obijesti vlasnika koji iz određenih svojih razloga i inata su naprosto godinama onemogućavali realizaciju strateških projekata. Ali ima i nesretnika kojemu je najprije jedna kuća izvlaštena zbog gradnje autoceste, dobio je drugu i nakon par godina su mu izvlastili drugu kuću zbog gradnje plinovoda. To su ljudske sudbine, ja ih razumijem kada viču i kada su nezadovoljni i upozoravaju da kojom logikom da upravo njih dva puta država izvlašćuje i i stalno tjera na promjenu mjesta življenja. To su ljudske obiteljske sudbine. Ali imali smo slučajeva, doduše taj je gradonačelnik kasnije završio u zatvoru, kada su primjenjivali načelo sporazumijevanja pa su otkupljivali zemljište gradskim novcem, tada su marke bile, 40 maraka po prostornoj jedinici, ali su naletili na tri vlasnika kojima je poljoprivreda bila jedino zanimanje i koji nisu željeli prodati, nisu se cjenkali u cijeni nego činjenici da im se oduzimalo sredstvo rada i zato nisu htjeli prodati i pazite izvlašteni su po dvije marke, to je bila službena procjena. I nikad nitko nije pokrenuo postupak kako je nagodbom bilo prije plaćano na tret javnog novca 40 maraka po prostornoj jedinici i nikad nije pokrenuta ni istraga. To su iskustva. Sada što se tiče zakona. tijela za provedbu postupka izvlaštenja su uredi državne uprave i ministarstva. Zakon predviđa da dio troškova postupka tih tijela izvlaštenja ide na teret korisnika izvlaštenja po posebnom sporazumu. Da li će tijelo kojega plaća korisnik izvlaštenja biti podjednako fer i korektno prema onome tko traži izvlaštenja i vlasnika nekretnina, ako ga po sporazumu plaća? Čitam odredbu kako je napisana, možda sam ju krivo razumio, ali to me podsjeća otprilike na to da i troškove sudskog postupka po posebnom sporazumu plaća tužitelj i naravno da je za očekivati moguću opasnost od subjektivnosti, da ne kažem i korupcije. Dakle to je jedno od rješenja u zakonu za koje smatram ili da nije dobro obrazloženo, napisano ili i moguće dovodi do nove korupcijske točke i korupcijskog rizika. Drugo, vrijednost nekretnina izražava se u novcu temeljem mišljenja ovlaštenog vještaka ili procjenitelja. I tu imamo vidite problem. Podsjećam na dva svježa primjera kada su ti isti ovlašteni vještaci i procjenitelji davali strasno velike iznose u svojim elaboratima i dokumentima od Planinske do Spačve i pitam da li i ovdje postoji taj rizik da ovlašteni procjenitelji ili vještaci imaju takve kriterije da će se raspad vrijednosti utvrđivati između 1 do 10. Taj strah izražavam ne imaginarno nego činjenicom da upravo ovih mjeseci svjedočimo takvim primjerima i država ima ozbiljne probleme s tim. I nastavlja odredba po propisima i metodologiji koja će se zapravo tek donijeti. Dakle mi u trenutku usvajanja ovog zakona nismo upoznati kakva će to metodologija i procjena biti donijeta u resorno ministarstvo da bi mogli biti sigurni da se manevarski prostor vještaka i procjenitelja suzuje u zloupotrebi i mogućnosti korupcije. moramo glasati za ovaj zakon unaprijed vjerujući da će nadležno ministarstvo svojim aktom napraviti red. Ne bi bilo dobro ministre da je to sastavni dio zakona ili barem okvir metodologije. Ali tražite od nas bjanko povjerenje. Tražite glas za zakon i moramo vjerovati da će resorno ministarstvo donijeti dobar provedbeni propis. To jest problem. Strateški interes, projekat od strateškog interesa najčešće je do sada u Hrvatskoj bio kada je bila investitor država ili njena javna poduzeća ili lokalna poduzeća. Međutim, od prošle godine mi imamo i zakon da se i privatne investicije mogu proglasiti strateškim projektima i samim time i za realizaciju tih privatnih investicija primjenjuje se ovaj postupak izvlaštenja. u potpunosti razumijem ljudi koji zaziru, strahuju od mogućnosti da se ti privatni interesi ne zbog same realizacije i njene strateške vrijednosti nego lokacijski određuju u dosluhu sa onima koji odlučuju o prostornim planovima baš na određeni dio teritorija za realizaciju. Previše loša iskustva imamo upravo u tom prostornom planiranju a ministre nadam se da vi to znate od kolegice čiji je to resor, koje su tu sve muljaže u pitanju pa i naknadne promjene ali, čitali smo čak i falsifikati prostornih planova kada su bili rađeni. I građane moramo razumjeti i njihov strah moramo razumjeti kada u realizaciji ovog zakona dolazi i privatni sektor. I zato su dodatni osigurači nužni. Troškovi zastupanja vlasnika u postupku idu na njegov teret, odnosno svatko snosi svoje troškove. U Hrvatskoj, gospodine ministre ima dosta pravno neukih građana, staraca koji žive sami, koji se ne snalaze u šumi propisa, procedura i aktivnosti. Tko će njima pomoći u pravnoj zaštiti? Ako troškove snosi svaka strana svoje. Ne govorim o troškovima koji nisu opravdani, koji su nastali krivnjom ponašanja vlasnika ili iz obijesti, ne govorim o tome. Teško je prihvatiti i činjenicu da ti stari siromašni, neuki ljudi mogu se nositi sa odvjetničkim timovima koje će zastupati korisnike izvlaštenja. I ne mogu ti, ne smiju ministre ti troškovi ići na njih. Taj dio troška na zahtjev vlasnika ili rasporediti na državu ili korisnika izvlaštenja kao što je u ostalom to od 1947. do današnjeg dana u zakonu upisano. Od '47. još i danas stoji odredba da to ide na teret korisnika izvršenja a ne vlasnika. isplaćuje u novcu a osnovni kriterij je uporabna svojstva nekretnine koju je imala prije promjene namjene. Dakle, ako će se sada graditi nešto a to je bilo poljoprivredno zemljište procjenjuje se vrijednost poljoprivrednog zemljišta. Radi se o vlasniku koji se bavi poljoprivredom kao jedinim zanimanjem i koji od zemlje živi. I mi mu izvlašćujemo zemlju i isplaćujemo vrijednost poljoprivrednog zemljišta u pojedinom dijelu Hrvatske a čuli ste malo prije da su razlike u tim procjenama, cijenama ogromne. Da li smo čovjeku uzeli samo poljoprivrednu zemlju ili i mogućnost da se nastavlja baviti poljoprivredom? To je isto kao da poduzetniku oduzmete radnju ili tvornicu, prijevozniku kamion ili autobus i kažemo sada se dalje nastavi baviti prijevozom ali mi ti izvlašćujemo kamion ili autobus. Rješenje kada su vlasnici poljoprivrednog zemljišta osobe, ljudi koji se isključivo i jedinim zanimanjem bave poljoprivrednom nepravedno je poljoprivredno zemljište plaćati samo kao poljoprivredno jer smo im godinama unaprijed oduzeli dio prihoda i mogućnost. I nemojte misliti da, imali smo takve slučajeve i biti će gdje se radi o parcelama i pozicijama gdje se ne može dati zamjensko zemljište na istom teritoriju a posebice iste kvalitete. Jer poljoprivredno zemljište može biti prva klasa, može biti i šesta klasa. Nekome uzimamo prvu klasu, nudimo mu u zamjenu šestu klasu. U ovom zakonu osigurača rješenja za građane koji se bave isključivo poljoprivredom, ista šteta nastaje i kada se velika parcela cijepa na dva, tri dijela. Uzmemo mu sredinu, ostavimo dva …/Govornik se ne razumije./… s lijeve i desne strane. To više nije isto i uvjeti za bavljenje poljoprivrednom od mogućnosti navodnjavanja, strojne obrade, stvaramo mu dopunske troškove. Ja u ovom zakonu rješenja o tome problemu našao nisam, ako postoji ljubazno molim ministra da javno to obrazloži. I na kraju. Ilegalne građevine koje se nalaze na prostoru izvlaštenja. Najprije piše da ne mora obeštetiti, ali onda u zadnjem stavku članka 48. ali se mogu nagoditi da i građevinu, bez građevinske dozvole se obešteti. Kada je država investitor, a pod državom mislim od općine do središnje države i javnih poduzeća se ne razumije./… opet točku o korupcijskoj krizi …/Govornik se ne razumije/… jedna ilegalna građevina biti izvlaštena bez naknade a s drugim ćemo postići sporazum pa ćemo mu dati naknadu. I vrsta i karakter te zgrade, da li se radi o kući za stanovanje, vikendici ili poljoprivrednom objektu po namjeni i vrsti isti pristup naprosto nije moguće ići. Jer ako je netko imao poljoprivredni objekat koji mu je služio za ostvarivanje egzistencije baveći se poljoprivredom i nije stigao legalizirati ili je podnesen zahtjev a nije riješen ili nije imao novaca njemu se očito neće isplatiti naknada, a nekima koji će biti u procesu odlučivanja ili blizu toga i sudjelovati u sklapanju onog Sporazuma o financiranju dijela troškova tijela koji je provodio taj postupak će možda biti. Ove ozbiljne primjedbe dajem ministre zbog toga što doista odgovore nismo našli podržavajući suštinu prijedloga, ubrzati rokove, izbjeći obijesno sudovanje i onemogućavanje provedbe projekta. Taj dio razumijemo, znamo da mora donijeti i podržavamo. Ali ove dileme koje sam vam naveo između prvog i drugog čitanja nisu do kraja razriješene. Ako sam negdje u krivu molim vas pojasnite. Hvala. Hvala i vama poštovani zastupniče. Idemo na replike. Poštovani zastupnik Branko Bačić, replika. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Lesar, s pravom problematizirate postupak procjene vrijednosti nekretnina i slažem se s vama da je paralelno sa ovim zakonom u Saboru trebala biti rasprava o Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina. Koliko ja znam Vlada je u raspravu sa zainteresiranom javnošću uputila Uredbu o procjeni vrijednosti nekretnina, a temeljem Zakona o prostornom uređenju. Ja držim da taj dokument o procjeni vrijednosti nekretnina treba donijeti Hrvatski sabor to je prva stvar i da je trebao biti raspravljen sukladno, odnosno paralelno u Saboru sa ovim zakonom jer to je jedno s drugim povezano. A s druge strane držim da je Vlada u sukobu interesa kada donosi uredbu o procjeni vrijednosti nekretnina. Zašto? Zato što je Vlada najveći korisnik izvlaštenja u Hrvatskoj s jedne strane, a s druge strane i vlasnik koji je najčešće u postupku da se da se imovina Republike Hrvatske, odnosno predstavlja Republiku Hrvatsku kao vlasnik u postupku kad se nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske izvlašćuju za potrebe određenih projekata. Prema tome, niti Uredba o procjeni vrijednosti nekretnina, a niti ni metodologija kojom će se provoditi postupak po meni nije dokument kojega treba donijeti Vlada već je on trebao biti sastavni dio Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina kojim bi zakonom bio propisan i postupak i postupak ne samo procjene, nego i metodologije na koji se način provodi samo izvlaštenje upravo kroz taj posebni zakon koji je trebao biti ovdje. Ovako mi raspravljamo o Zakonu o izvlaštenju i ne znam zašto i određivanju naknade to mi nije jasno, ali Zakonu o izvlaštenju, a da nismo upoznati niti sa metodologijom, niti s procjenom i postupkom kojemu će se vrednovati nekretnina, a koja je temelj uopće tog izvlaštenja. Prema tome, ovaj bi zakon kud i kamo bio bolji da je u Saboru bilo raspravljeno i o Zakonu o procijeni vrijednosti nekretnina, budu toliko korektni, fer i pošteni da mirne savjesti za ovaj zakon možemo glasati. Ja sam mislio da i pitanje procjena nekretnina može biti dio ovog zakona. Vi očito mislite poseban zakon. Očito će i Vlada tako misliti. Ali ja se uvijek, oni planiraju uredbu. Dobro, ali ja se uvijek čudim zašto stalno nekakve posebne zakone donosimo ako se radi o procjeni za korist i izvlaštenje, onda bi to mogao biti dio ovog zakona. Ali Vlada ima problem sa mogućim sukobom interesa iz još jednog razloga. Naime, prema zakonu Vlada ima odobrenje Sabora da i privatne projekte proglašava strateškim. Vlada ujedno donosi i Uredbu o načinu procjene vrijednosti ili resorno ministarstvo, meni je svejedno. Privatne projekte proglašava strateškim, ide se u postupak izvlaštenja. Puno toga unaprijed moramo vjerovati da će sve biti u redu, a iskustva primjene postojećeg zakona a iz samog uvodnog obrazloženja ministra je vidljivo koliko je bilo lova u mutnom, koliko je bilo loših zakonodavnih rješenja, ali i kršenja postojećih zakona. I zato uvijek inzistiram na to da kad tražite od nas potporu u takvim zakonima, a ovaj zakon zbog ubrzanja rokova i čiste procedure zavređuje potporu. Ali postoji velim taj problem da od nas se traži unaprijed povjerenje a ne znamo te druge mogućnosti i nemojte se ljutiti kad god Vlada ima takve velike ovlasti ja sam rezerviran, s pravom često. Poštovana zastupnica Vesna Škare-Ožbolt, replika. investitor praktički sufinancira rad tijela koje provodi izvlaštenje, a s druge strane dobro ste i problematizirali i podjelu troška vođenja postupka izvlaštenja na investitora i vlasnika zemljišta. I sad kad spojite te dvije stvari gotovo je teško objašnjivo da zakonodavac predlaže da korisnik izvlaštenja plaća i financira rad upravnog tijela, a da ne predviđa plaćanje troškova pravnog zastupanja vlasnika kojima se praktički zadire i oduzima vlasništvo. Dakle, vlasnik nije prodao nekretninu, nego mu se ona oduzima i još mora platiti troškove. tome, tu nastojat ću sačuvati nekakvih teških riječi, ali pod čiji je to utjecaj pao zakonodavac kada je napisao ovakvu stvar, investitora. Predlagatelj. I mi bi sad to trebali usvojiti. Pa mislim da ne. Dragutin (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Da, kolegice Škare-Ožbolt doista ne mogu vjerovati da se ovim zakonom ide u smjeru toga da vlasnici nekretnina čija se imovina izvlašćuje silom snagom snagom zakona sami trebaju financirati troškove svoga interesa. Pogotovo, i to ponavljam, ljudi koji su neuki, koji nemaju informacija, koji se ne snalaze, a s druge strane imaju izuzetno iskusne timove. Ako smo dosada imali odredbu da su ti troškovi zaštite interesa vlasnika išli na teret korisnika izvlaštenja a očito pod njihovim pritiskom to iz zakona ide van onda ako to nije tako onda to mora biti na trošak države. Jer je država privatnu investiciju, svoju investiciju proglasila strateškim interesom, država je donijela zakon po kojem se to radi i država prisilnim putem oduzima privatno vlasništvo jer do nagodbe nije došlo. Kad dođe do nagodbe dogovora, sporazuma nikom ništa. Ako samo 10 ljudi zbog promjene ove odredbe u Hrvatskoj bude oštećeno, samo 10, nismo napravili dobru stvar. Nismo svi podjednako informirani, sposobni nositi se sa tim problemima i nismo svi podjednako snalažljivi. A naš posao u Saboru je štititi one najslabije, najnemoćnije i one koji najmanje znaju. I zato stalno na to upozoravam. Poštovani zastupnik Branko Hrg, replika. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Lesar ustvari samo ću nastaviti ovo što ste sada rekli i omogućiti vam u stvari da još to malo prokomentirate. Naime, postavili ste pitanje tko će pomoći pravno neukima? Dosada je znalo se događati da su upravo ti ljudi koji su pravno neuki, stariji možda i nemoćniji bili izloženi ustvari nuđenju pomoći tako da su se često puta u postupcima izvlaštenja ustvari kod onoga koji je tražio izvlaštenje našli na drugoj strani od tih starijih i nemoćnih pravno neukih ljudi na njihovoj strani su bili odvjetnički timovi koji su dobro znali gdje se pokreće koji postupak izvlaštenja, koji su pogledali koji su to sve ljudi koji se nalaze u tom koridoru izvlaštenja ili na tim parcelama i gdje su im došli ponuditi svoju pomoć. Ja sam uvjeren da će oni opet pronaći načina da to rade i dalje i da će i na taj način i dalje da tako kažem pod navodnicima "pomagati" pravno neukima i u krajnjem slučaju ipak u jednom dobrom dijelu i usporavati usporavati postupke izvlaštenja bez obzira što se očito zakonom želi poboljšati i povećati taj, ubrzati taj postupak izvlaštenja. Iako ljudi s kojima sam ja razgovarao koji taj postupak rade i provode i ne dijele baš to mišljenje da će to baš biti tako.

Međutim, oni su torbarili i za nekog drugog. Ja znam jedan grad u kojem se gradilo jedno veliko novo stambeno naselje, tada je bila ledina, danas je to dio velikog jednog grada, i vlasnici 90% parcela kad je krenuo postupak i kad se pojavio urbanistički plan bili su zaposlenici gradske uprave. Nisu torbarili odvjetnički timovi, torbarili su zaposlenici gradske uprave. Direktno ili indirektno, sasvim svejedno. I naravno cijeli kvart je izvlašten kao građevinsko zemljište. Kupljen je kao poljoprivredno zemljište. Na to sam upozoravao i o tome govorim. E sad, da li je ova klauzula da će se procjena raditi po onoj namjeni koja je karakteru zemljišta bila prije ili ne te torbare spriječiti možda, možda. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa kolega Lesar vi ste u vašoj raspravi spomenuli dosta interesantnih primjera koji bi zahtijevali posebnu pozornost i poseban pristup. Kolege ste neke spominjali na koje se ne bih vraćao ali ja sam primijetio ono gdje ste govorili o prijevoznicima. I svakako je bitno u tom dijelu reći, a nije samo to problem prijevoznika. Evo ja sam imao priliku prije kratkog vremena nazočiti jednom sastanku gdje su ukazivali na svekoliku svoju problematiku glede onih zona rizika osiguranje i gotovo svi su oni jednostavno iz tih razloga na izdisaju. Ali ono područje koje mene posebno zanima, a to je područje poljoprivrednika, područje poljoprivrednog zemljišta o kom ste vi govorili gdje je temeljna djelatnost tim poljoprivrednicima ta zemlja i ako se ona izvlasti, ako se uzme on je zna se gdje je. A da ponavljam sad ono što sam govorio ovdje nebrojeno puta o teškoćama poljoprivrednika, o slomu sela to je vrlo jasno. I svaka sredina kod nas ima svoje primjere, svoje teškoće. Evo, kraj iz kojega ja dolazim, kod nas je eksploatacija ugljikovodika to je poznato da mi dajemo gotovo 60%, 70% plina za tržište i u tom dijelu to se jednostavno najkvalitetnije parcele tim našim poljoprivrednicima uzmu

lokalne samouprave sa toga područja. I one naravno žele doprinijeti kvaliteti življenja tih građana i poljoprivrednika a na drugoj strani se povećalo dakle državnom proračunu prihodi. Maksimalno županijama, a te jedinice lokalne samouprave su i na taj način zakinute. Evo, hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Nastavljamo sa raspravom, sada želi u ime predlagateljice poštovani ministar Orsat Miljenić. Izvolite za govornicu poštovani ministre. Hvala lijepa. Ja ću adresirat par od ovih pitanja koja su postavljena. Dakle, sufinanciranje troška to je bilo prvo. Mislimo da tu nema mogućnosti ni za kakav koruptivni utjecaj zato što se taj trošak može odnositi isključivo na materijalni trošak. Znači o čemu se radi, radi se o sufinanciranju izlaska na teren ako je potrebno, o sufinanciranju prostorija itd. Jer je po zakonu o državnim službenicima i namještenicima nemoguće je i zabranjeno sufinancirati plaću. Dakle, ne dolazi u obzir da se sufinancira nečije plaćanje nego samo materijalni trošak što mislimo da je također uredu ako se izlazi na neki način u korist korisniku izvlaštenja da sudjeluje i participira na to. Jer to plaćamo mi svi zajedno kao porezni obveznici. Dakle, zašto ne bi sudjelovao u financiranju materijalnog troška. Nije potrebno ovdje se ograničit jer je to jasno uređeno drugim zakonom, vi jednostavno, nezakonito bi bilo državnom službeniku ili namješteniku dat plaću, to je nemoguće. Zato je to ovdje posebno navedeno. Dakle, to je samo materijalni trošak. Dobri primjeri su vam, recimo kod obnove zemljišnih knjiga gdje također postoji ista takva odredba gdje se sufinanciraju neke stvari od nekad od papira do nečeg druga što manjka dolje i ti postupci idu. To također može sufinancirati od lokalne samouprave do pojedinih korisnika. Dakle, tu se ograničujemo i to je striktno ograničeno samo na materijalni trošak. Mislim da je kod prostornih planova isto slično postoji mogućnost sufinanciranja. Dakle, nit je neuobičajeno nikad u praksi nije bilo zloupotrijebljeno jer se ne može zloupotrijebit jer su tu pravila jasna. Vi ne možete dati plaću od ovog nekom, dakle to je nemoguće i zato nema tog utjecaja. Dosta se govorio ovdje o posebno propisu, dakle kojim će se uredit način procjene pa se postavlja i pitanje zašto to nije dio ovog zakona, zašto? Jer je izvlaštenje samo mali dio na koji će se odnosit procjena. Mi hoćemo uredit konačno u državi, procjena da bude jedinstvena u svemu gdje se radi. Od sudskog postupka koji nema veze s ovim, do kupoprodaje nekakve gdje je država recimo u pitanju pa da onda znamo definitivno što se po kojoj cijeni kupuje do postupka izvlaštenja. Zato on ne može biti dio ovog zakona jer je on samo jedan mali segment. Mi ovdje predviđamo da će ići po tom posebnom propisu. se ne, dakle dok se ne donese, ide po sadašnjem uređenju. Dakle, ne može nikako biti lošije. Zato smo mi, zato ja mogu doći ovdje pred vas i tražit podršku, jer vam mogu jamčit da neće biti lošije nego što je sad. A kažem da utvrđujemo metodu da bude puno bolje nego što je sada, znači da ne bude ove razlike 1:10, a parcele su jedne do druge, što nam se događa, ali ne samo kod izvlaštenja, pustimo izvlaštenje je zapravo jedan mali postotak, tih postupaka nema puno. Evo, vi ste govorili o primjerima koje čitamo u medijima, gdje također se procjene razlikuju. To treba uredit. Mi konačno u državi moramo imati procjenu, zato postoji metodologija, tu se po tom propisu neće utvrđivat cijena, utvrđivat će se metodologija. To poznaju druge zemlje također. Znači jednostavno na koji način ćete vi doći u istoj situaciji do iste vrijednosti? I to je ono što građane će štiti. Ali kažem, dok se ne donese, radi se po postojećem, dakle za građene ne može nikako biti lošije nego što je sada. I nismo ga mogli ovdje stavit zato što je on puno širi. Postavilo se pitanje negdje i zašto se zove, znači i o određivanju naknade, zato što imamo te posebne postupke koji nisu izvlaštenje. Rekao sam recimo proširenje granica pomorskog dobra, to nije izvlaštenje i mi da ovo zovemo samo Zakon o ovlaštenju mi bi opet imali čitav niz građana na koje se ne bi odnosilo ništa. Vi sad imate takvu situaciju, vama se proširi granica pomorskog dobra, vi ne možete dobiti naknadu u upravnom postupku, ne možete pred sudom, ne možete dobiti ništa. Zato se to zove i o određivanju naknade, ali to je znači u tim posebnim postupcima. Razmišljali smo o tome, mogli smo ići u užu terminologiju i reći samo izvlaštenje, ali onda imamo ove posebne postupke koji se ne mogu nigdje provesti. Ili primjer drugi, ne naši građani, državljani recimo zemalja koji ne mogu stjecati vlasništvo u Republici Hrvatskoj, i sad oni nešto naslijede, ne mogu steći vlasništvo, to je isto i jedna vrsta izvlaštenja ali nije izvlaštenje. I mora biti način da im se utvrdi naknada za to jer to postaje državno vlasništvo. Dakle, zato se mora tako zvati. Govorili smo

Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Gospodine ministre ja se i dalje ne slažem da je dobro rješenje, iako je to manje bitno, da se Zakon naziva zakon o ovlaštenju i određivanju naknade, to je isto kao da imamo Zakon o kaznenom postupku i donošenju presude. Donošenje presude je sastavni dio Zakona o kaznenom postupku tako i određivanje naknade sastavni dio postupka izvlaštenja, kao što je i utvrđivanje granice sastavni dio postupka koji se vodi po Zakonu o pomorskom dobru. Prema tome, o tome se ne slažemo. Nije jednako gospodine ministre kada vi tvrdite da se u postupku obnove zemljišne knjige, izrade nove katastarske izmjere, da u tom postupku sudjeluje i vlasnik nekretnine jer je on tamo, dobiva tom obnovom zemljišne knjige. Itekako se poboljšava kvaliteta njegove parcele, ovdje je pravni interes nečiji drugi, njemu se vrši zamjena koja se nadam da će bit pravična. Ali oni niti je podnositelj zahtjeva nego čak u često puta nije ni suglasan s time da se on izvlasti ali zbog utvrđivanja interesa Republike Hrvatske on postaje, njemu se to zemljište izvlašćuje ili daje mu se nova nekretnina ili se pravično, pravično obeštećuje. Tako da to nije jedno te isto. A slažem se s vama da se u ovom zakonu ne bi trebalo raspravljati o Zakonu o procijeni vrijednosti nekretnina, ali se ne slažem s vama da nismo to trebali raspraviti paralelno, da smo trebali raspraviti Zakon o procijeni vrijednosti nekretnina upravo sa ovim zakonom i da je to trebao donijeti Sabor, a ne kao što Zakon o prostornom uređenju tvrdi Vlada jer prema Zakonu o prostornom uređenju, Vlada će donijeti uredbu. Ja tvrdim da Vlada nije tijelo koje bi trebalo donositi takvu uredbu i da to treba donijeti Hrvatski sabor jer je Hrvatski sabor predstavničko tijelo građana, a Vlada je u često slučajeva predstavnik RH, kao vlasnik s jedne strane, a s druge strane kao … **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepo. Odgovor na repliku, poštovani ministar Orsat Miljenić. Hvala lijepa. Dakle, postoji Zakon o izvršenju kaznenih sankcija, dakle to nije sve u ZKP-u i postoji, dakle, ali pustimo to. Što se tiče plaćanja troškova, također ovdje kome je u korist? Korisniku izvlaštenja. Zato je fer da se njega optereti, ne da plaćaju porezni obveznici i za to. Zašto ne bi sudjelovao u materijalnom trošku? Dobit će nešto… … /Upadica se ne čuje./ … Ne, ali rekli ste sada o troškovima postupka, materijalnom trošku. Dakle to je što se toga tiče. Što se tiče troška postupka ovog odvjetničkog o kojem se govori, da jesu, ovdje su argumenti poprilično identični argumentima odvjetničke komore, da. I razvila se je industrija gdje se dolazi vlasnicima nekretnine upravo na trasama gdje se ide to raditi, nude im se usluge zastupanja, često zapravo bez ikakve potrebe, zato što se zna da će na kraju vrlo veliki trošak platiti korisnik izvlaštenja, a tko će ga platiti …? Mi, kao porezni obveznici. I zato smo išli na ovo rješenje. A zašto? Zato što imate prvo, na čelu upravnog postupka da svaka stranka snosi svoj trošak, imate onaj najskuplji dio vještačenje i procjena, nosi uvijek korisnik izvlaštenja, dakle ne ona osoba koja se izvlašćuje. Imate dužnost državnog ureda da informira neuku stranku i da joj bude od pomoći, to je također dužnost službenika, dakle da vodi računa o tome, imate besplatnu pravu pomoć, također i u ovim slučajevima. Dakle, postoji čitav niz mehanizama. Ako mi, imali smo do sada jedno rješenje, ali kažem do čega dovodi u praksi. To isto tako svi znate. Dovodi do toga da idemo … vođenje postupka gdje zapravo se on često vodi samo radi naknade koja je prilično velika i tome smo htjeli stati na kraj. Zašto bi se i tu stvarala industrija troška koju mi svi na kraju plaćamo? Dakle, to je bio razlog zašto smo tako propisali. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nova replika, poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Ministre, kad je u pitanju trošak financiranja tijela koja obavljaju ovaj postupak, zakon pažljivo čitam, veli u skladu sporazum sklopljen između čelnika tijela i korisnika izvlaštenja. Neki čelnik može sklopiti sporazum …, vidim da će ministar pravilnikom nešto utvrditi kriterije. Ali, ako se tu išlo na takvo rješenje, a želite izbjeći industriju stvaranja troškova kao što ste rekli kad je u pitanju obrana interesa vlasnika. Postavljam samo jedno pitanje, stavimo na stranu obijesno parničenje. Vlasnike koji nemaju novac ni da bi pristupili bilo kakvom postupku naročito žalbenom. Što sada? Velike imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć. Pogledajte izvještaje u ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć unatrag 3 godine. Da li ti ljudi zadovoljavaju te kriterije? Bojim se da u dobroj vjerojatno vjeri, namjeri sprječavanja jedne vrste manipulacija, ja bih rekao čak i kriminalnog ponašanja, otvaramo problem na drugoj strani kad su vlasnici u pitanju. Ubijate odvjetnike koje su torbarili, nećete li kao … žrtvu staviti i vlasnike? Klimate da ne. Razmislite još jedanput. Odgovor na repliku, poštovani ministar Orsat Miljenić. Što se tiče ovog drugog financiranja, znači, mislimo da je sadašnji sustav, dakle, građani su u čitavom nizu postupaka izloženi postupanju državnih tijela gdje zapravo uopće nemaju svoje zastupanje. U upravnom postupku postoji obveza državnog tijela da vodi računa i o neukoj stranci, da se brine o njezinom interesu, ovdje smo stavili da recimo vještačenje uvijek plaća korisnik izvlaštenja, a vještačenje, odnosno procjenu po novoj metodologiji, ona će biti takva kakva je, bit će izrađena po metodologiji, nema puno više priče o tome. Postoji mogućnost osporavanja kazne gdje građanin može imati i pravo na naknadu. Ali mi govorimo jednom postupku koji vodi ured državne uprave, koji po zakonu je dužan brinuti o građaninu. Govorimo o Zakonu o upravnom postupku koji također ima ovo rješenje gdje u čitavom nizu postupanja prema vama i meni kao građaninu primjenjuje se isto takvo rješenje. Također se radi o nekakvim pravima, vlasničkim i drugim. Dakle, ne odstupamo u tome, zato mislim da je, ono ćemo precizirat kao što sam rekao, a ovo mislim da je rješenje koje u ovom trenutku daje, koje je dobro, najpravednije.

Da, nepovredivost vlasništva mora biti i je jedna od temeljnih vrednota Ustava i jasno da Ustav govori da se vlasništvo može oduzeti, zapravo ograničiti kad je to propisano zakonom i uz jednu pravičnu tržnu naknadu. Kada govorimo o ovom zakonu sigurno da ima dobrih rješenja, međutim samo 2, 3 rečenice vizavi uvodnog istupa ministra. Ja sebi isto postavljam pitanje npr. što čini ministarstvo da oni koji su kupovali državno poljoprivredno zemljište za 1 do 2 kune pa onda to prenamijenili sada to isto nekada državno poljoprivredno zemljište prodaje za 60, 80, 100 ili više eura. Što tu čini recimo pravosuđa RH? Ono što naročito vrijeđa da su pojedinci uspjeli se na takvo zemljište uknjižiti nakon što je stupila na snagu zabrana o prodaji državnog poljoprivrednog zemljišta sve uz suglasnost i potvrdu DORH-a. E sada gledajte što se dešava. Ti isti svoje nekretnine normalno svrstavaju ili u zone male privrede ili ucrtavaju one markice za hotele, vile za bazene, benzinske pumpe, turističke punktove. Ponavljam, kupili su za 1 do 2 kune. za 1 do 2 kune. Od koga? Od države odnosno "od sebe" jer su oni to državno prodavali. Jasno, ovdje se ne radi sada o izvlaštenju, kasnije ću govoriti o tome već o načinu kako su to pojedinci stjecali. Imamo jedan vjerojatno najdrastičniji primjer u Hrvatskoj gdje je pojedinac kupio 15 do 20 hektara takvog poljoprivrednog zemljišta u jednoj općini na zapadnoj obali Istre za 200, 250 možda 300 tisuća kuna ali znam da čitavo to svoje imanje prodaje za 11 milijuna eura. I što država radi, što čini? Ništa. Tko jamio nije zajmio. zajmio. Imamo stotine takvih slučajeva ali 50 drastičnih gdje su pojedinci teži od milijun ili dva milijuna eura, a da prije toga nisu imali ništa. No da se vratim sada na ovaj Zakon o izvlaštenju. Do godine 1994.koristili smo se Zakonom eksproprijacije, sporan je bio zakon, rješenja i kod ovog zakona otprilike su kao što su i danas nakon '94.godine slična. Normalno nacionalizacija konfiskacija to su jedno, eksproprijacija je ono što mi danas nazivamo izvlaštenjem. To je jedan mrzak pojam, sigurno eksproprijacija ali eto '94.godine zamijenjen je pojmom izvlaštenja. Nacionalizacija konfiskacije od devedesete nema, iako bih se ja usudio reći da kroz pretvorbu i privatizaciju nije se nacionaliziralo nego se konfisciralo ono što je najvrednije Hrvatska imala. Rekoh, dolje u nekim krajevima RH kao na samome kao na samome zapadu ili jugozapadu, sjeverozapadu išlo se korak dalje gdje bi pojedinci za pet šteka cigareta kupovali tisuću kvadrata ili za otprilike tisuća do 10 tisuća ondašnjih maraka '99., 2000.godine kupovali kuće, okrupnjivali kasnije opet sa državnim posjedom ili državnom zemljom i to danas prodaju za miljon, milijun i pol, dva milijuna eura i svima nam se smiju. Jasno je da ovu nacionalizaciju, konfiskaciju kako je nekada vršena apsolutno odbacujem, ne mogu to pojmiti, ali isto tako bi rekao da bi i o ovome trebalo razmisliti. Rekoh, nepovredivost vlasništva jedna od temeljnih ustavnih vrednota. Ustav govori da se vlasništvo može oduzeti na temelju zakona uz jasnu tržnu naknadu. Znači ima situacija kada smo mi primorani provesti izvlaštenje. Ne znam, negdje će se graditi cesta, negdje će se graditi vodovod, sutra škola, sutra će se kopati možda daj Bože kanal Dunav-Sava ili će se graditi nizinska pruga, negdje će se graditi aerodrom ili će se zidati neki vrtić. No bez obzira obazrivo sa time. Jasno je da se ovaj zakon kao što stoji u samom obrazloženju kao što je spominjao ministar donosi prije svega radi ubrzanja postupka izvlaštenja s jedne strane, a s druge strane kako bi se pokrenuo jedan nov "investicijski" ciklus. Tvrdim da isto tako nisu nerazboriti. Mi smo svjesni činjenica da ne možemo živjeti pod staklenim zvonom ali još jedanput ću reći oprezno i sa time. Svatko razuman mora biti za ukidanje što je moguće više tih administrativnih barijera. Ovdje se između ostalog govori u članku 3.da se izvlaštenje može provesti u korist fizičke ili pravne osobe u daljnjem tekstu korisnik izvlaštenja. Znači korisnik izvlaštenja može biti recimo RH gleda gradnje ne znam nizinske pruge ili nekog aerodroma, može biti grad radi gradnje nekog vrtića ili škole, ali može biti i Simens recimo radi gradnje neke termoelektrane. To može biti ne znam Janko, Marko radi gradnje nekog staklenika, može biti Petar radi gradnje stanova u nizu, a to može biti eto i Hans JOhan ne znam tko Giovani radi gradnje nekog supermarketa. Ono zbog čega ja želim glasno progovoriti ovdje za ovom govornicom, to su prije svega ovi kamenolomi u Istri. Mi i kamenolome trebamo to nije sporno, industrijski kamen šta ja znam kako se to zove, građevinski, ukrasni, to je nešto bez čega se ne može. Ali ja pozivam gospodu zastupnike, ministre, Vladu ne znam koga neka dođu u Rakalj, neka se spuste dolje do Kalavojne ili neka idu u Bršicu i neka pogledaju pogledaju na što izgleda to priobalje. Da li netko od toga uopće može imati koristi? Mogu imati korist samo oni uvoznici u Italiji. Lokalno stanovništvo je izbezumljeno, priroda je devastirana i tvrdim da nema koristi nitko osim ako je netko nešto stavio u džep. Ista se sada stvar čini u Gračišću i na nizu drugih mjesta. Troškovi za izvlaštenu nekretninu o čemu je govorila i gospođa Antičević. To je ovaj članak 46. stavak 1. i 2. Znači točno, naknada za potpuno izvlaštenu nekretninu određuje se u pravu davanjem u vlasništvo druge odgovarajuće nekretnine čija vrijednost odgovara visini tržne vrijednosti nekretnine. Stavak 2. ako vlasnik nekretnine ne prihvatiti drugu odgovarajuću nekretninu ili korisnik izvlaštenja ne može osigurati takvu nekretninu naknada se određuje u novcu, u visini tržne vrijednosti nekretnine da ne čitam druge stavke. I to je točno conditio sine qua non, mora biti ta naturalna restitucija u protivnom tržna vrijednost. Da li će biti u pravilu adekvatne zemlje kada neka fizička osoba pokreće izvlaštenje, naprosto sumnjam i u ovom slučaju dolazi do primjene visina visina tržne vrijednosti ili pravična visina tržne vrijednosti nekretnina koje je izražene stavkom 2. člankom 46. Ili članak 25. stavak 2. da vrijednost nekretnine iz stavka 1. ovog članka izražava se u novcu na temelju obrazloženog nalaza i mišljenja ovlaštenog vještaka izrađenog primjenom primjenom posebnog propisa iz područja prostornog uređenja o načinu procjene vrijednosti nekretnina, načinu prikupljanja podataka i njihovoj evaluaciji te o metodama procjene nekretnine. Ja ne bih volio da se zbog privatnog interesa nekog tko je financijski moćan dovodi u pitanje privatni interes malih ljudi. Jer ti mali ljudi sebi kao što su neki govorili prije mene ne mogu pomoći, velikima ne trebaju, oni će se sami pobrinuti, o njima treba netko iz državnih institucija voditi računa. Ovaj zakon mora biti znači pisan s jedne strane radi interesa Republike Hrvatske, radi javnog interesa, nije bitno, općina, gradova, županija što će opet reći ljudi ljudi koji žive na tom prostoru, ne smije dominantno bez obzira na kronični nedostatak investicija biti pisan radi privatnog interesa bilo kojega pojedinca. Pogotovo ne onog pojedinca koji je državno pretvarao u privatno i onda tako privatizirano stavljao ispred javnog. Zakon kao, ovaj Zakon po mom sudu nije problem, ali je problem kakva može biti praksa, problem je što su se pojedinci u ovoj zemlji obogatili na tuđoj muci, u Hrvatskoj često i na tuđoj krvi. A kada je riječ o Istri na tuđoj nesreći. Ovdje prije svega mislim na optante. Jasno je da bez ovakvih zakonskih rješenja ili sličnih, nije bitno, ali Zakon o izvlaštenju ima svaka država pa će imati i Republika Hrvatska, kao što ga je i imala, jednostavno ne može funkcionirati niti jedna zemlja. Ovo je nov zakon ali od '94. imali smo četiri intervencije i stoga jasno budimo obazrivi, ne bi me iznenadilo da se tokom vremena taj zakonski prijedlog još koji puta možda i revidira. I ono što mi je posebno isto tako drago, nije to predmet ovog zakona, to je ovaj zakon koji će uslijediti o sudovima koji konačno vraća Trgovački sud u grad Pazin. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku. Poštovani zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Gospodine Kajin, neću ja dugu repliku. Govorili ste o krajoliku koji je u Istri vidljiv nakon eksploatacije kamenoloma. Evo vidite koliko je država i državni aparat uporan u izgradnji Termoelektrane Ploče koji je isto energetski objekt, dakle jedan od strateških investicija za Republiku Hrvatsku. A dobro znamo, ne samo i mi nego i udruge i građani doline Neretve što će se dogoditi u dolini Neretve nakon izgradnje ne daj Bože, ne daj Bože nakon izgradnje termoelektrane Ploče na ugljen. Dakle, to na Ugljen to je zaista jedna pretpostavka koja čini taj problem za dolinu Neretve a i za na kraju krajeva za cijeli ovaj morski pojas, obalni pojas nevjerojatnom u svezi upornosti ove Vlade na takvom jednom nekakvom tzv. strateškom projektu. da ste primijetili taj slučaj. A ja mogu samo sljedeće reći da vi neretljani nemojte dopustiti da se na ušću vaše Neretve gradi termoelektrana na ugljen. Mi u Istri i to je ja se usuđujem reći naš povijesni grijeh, dopustili smo '70.-te godine da se gradi termoelektrana Plomin jedan na ugljen i evo imamo sada ne samo dvojku, uskoro će tamo biti i trojka a lokalna samouprava nikako da digne svoj glas i da kaže i da zapravo progovori o onome što građani od nje naprosto očekuju. Još jedanput ću reći, vi neretljani nemojte učiniti ono što smo mi svom prostoru učinili '70.-te godine. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po kubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je klub HNS-a i poštovani zastupnik Marijan Škvarić. Izvolite kolega Škvarić. Poštovani gospodine predsjedniče Sabora, poštovani ministre sa suradnicom, poštovani kolegice i kolege zastupnici. Kada govorim o ovom zakonu prije svega se mora istaknuti da nepovredivost vlasništva jedna je od temeljnih vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, ali su nositelji vlasničkog prava i njihovi korisnici dužni pridonositi općem dobru s tim da se to pravo može zakonom oduzeti ili ograničiti uz naknadu tržišne vrijednosti pod naglaskom ako je to u interesu Republike Hrvatske. Što bi u ovom trenutku bio najveći interes Hrvatske. Pa bez sumnje mislim da je to hitno pokretanje medicinskog ciklusa i stvaranje preduvjeta za pokretanje rasta i razvoja hrvatskog gospodarstva sa ciljem zapošljavanja ljudi i stvaranje novih vrijednosti. Osnova svega je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. I kada je to riješeno investicije se u pravilu mogu veoma brzo realizirati, ali iskustvo i teorija govori nešto drugo i praksa. Znamo da to kod nas nije tako. Najčešće se problemi javljaju kada dolazi do sukoba javnog i privatnog interesa, tj. sukob između prava pojedinaca na otuđivost vlasništva i onog interesa u kojem privatni interes nužno uzmiče pred javnim. U tom slučaju izvlašćenje je jedna, na žalost i jedina mjera koja se treba provesti, a to je mjera koja uvijek nekoga i nešto ograničava, odnosno nekome nešto oduzima. U biti oduzimanje vlasništva neke stvari. To je dopušteno samo ukolko je zakonom izrijekom to i predvidio, a isto se može ostvariti samo u općem interesu i samo uz određeni vid naknade uz obaveznu zaštitu kako vlasnika tako i korisnika izvlaštenja. I zato je veoma dobro što je ovaj zakon išao u dva čitanja. Pomno su razmotreni prijedlozi i primjedbe koje su u velikoj mjeri ugrađeni u ovaj konačni prijedlog zakona. Tu također mogu reći da i od strane primjedbi, od strane HNS-a da prije svega članak 20. odnosno 19. kojim smo definirali troškove da su oni korigirani u ovom dijelu i nađeno je po meni jedno od najboljih i kvalitetnih rješenja. I također onaj dio zahtjeva, rokova u kojem trebaju biti starosti, procijenjene vrijednosti, odnosno neke druge da su ti rokovi na neki način korigirani i definirani prema ovom realnom i situaciji koja se sad dešava na našem području. I bez obzira na to što bi rekli da je upravni postupak izvlaštenje jedan od najsloženijih upravnih postupaka ovaj zakon zaista u konačnici nudi dobra rješenja i to zakonska rješenja koja definira dobre procedure i one zakonske odrednice. Tu bih prije svega spomenuo nekoliko stvari koje su dobre i koje se dobro definiraju. Predmet izvlaštenja, a to su najčešće nekretnine u svrhu izgradnje građevina ili provođenja radova komunalne, gospodarske ili poslovne infrastrukture. Korisnik izvlaštenja može biti fizička ili pravna osoba, a izvlaštenje nekretnina mora koristiti u svrhu radi koje je izvlaštenje provedeno. Tu se smanjuju one špekulacije, insinuacije da ćemo preprodavati zemljišta i tu je dobro definirani rok ako u nekom vremenu to ne odradite onda se izvlaštenje samo po sebi i poništava. Izvlaštenje može biti potpuno i nepotpuno, te se može i privremeno uzeti u posjed i susjedno zemljište. Zaista se obuhvatilo sve ono što je sad, bili su primjeri

To je bilo oko građevinske i lokacijske dozvole, ali znamo da za građevinsku dozvolu u svakom trenutku treba biti vlasnik nad tim zemljištem, onda lokacijska dozvola i nakon, temeljem i Zakona o građenju je ova formulacija apsolutno korektna i dobra. Postupak u vezi sa pripremnim radnjama u svrhu izvlašćenja i postupak izvlašćenja provodi stvarno i mjesno nadležni ured Državne uprave odnosno nadležni ured Grada Zagreba. I naravno uvođenje registra izvlaštenih nekretnina bit će dodatno dana mogućnost kontrole načina korištenja nekretnine koje je predmet izvlaštenja kao i rokovi u kojim korisnik izvlašćenja treba izvlaštenu nekretninu privesti namjeni radi koje je provedeno izvlaštenje. Znači, registar izvlaštenja nekretnine zaista se još jedanput potencira transparentnost i javnost svih aktivnosti oko samog postupka izvlaštenja sa željo9m da zaista ne bude špekulacije, ne bude sumnje i dobrohotnost i cilj samog tog postupka. Naravno istaknuo bih dvije bitne odrednice ovoga zakona u cjelini kada ga gledamo, a to je prije svega kao specifičnost postupka izvlaštenja pojavljuju se okolnosti da taj postupak ima dva dijela s time da se u prvom dijelu utvrđuje postojanje interesa Republike Hrvatske za izvođenje radova radi kojih se namjerava pristupiti izvlaštenju, te se rješava o samom izvlaštenju, a drugi dio odrednice koje su bitne, a to je da postoji i poseban postupak u kojem se određuje naknada za oduzetu imovinu. To su dvije stvari. Prvo moramo odlučiti što želimo izvlastiti i u čijem je to interesu, a onda nakon toga moramo i taj dio nekretnina i ostalih pravnih stvari i realno i platiti. što se radi oko nekretnina, izvlaštenja po mom iskustvu kao gradonačelnik sve se vrti oko pravične cijene i oko novaca i tu svi čine i štite svoj interes, tako da bih tu odgovorio i nekim kolegama koji vele da treba štititi i interes i onih najslabijih. Vjerujte kada su novci u pitanju nema slabih. Najveći problem je oko pregovora su ono i same bakice znaju sve zakonske odrednice, svu cijenu zemljišta i sve ono što treba napraviti, tako da kad su novci u pitanju ne treba vjerujem baš nikoga u tom trenutku niti braniti. Oni to znaju jako dobro sami sebe. Tu bih spomenuo u onom prvom dijelu utvrđivanje interesa Republike Hrvatske. One su dobro definirane prije svega člankom 13. i 15. da je izgradnja građevine i izvođenje radova u interesu Republike Hrvatske donosi Vlada Republike Hrvatske i na prijedlog korisnika izvlaštenja s time da se smatra da interes Republike Hrvatske je utvrđen ako je posebnim zakonom propisano da je izgradnja građevine i izvođenje radova u interesu Republike Hrvatske. I također utvrđivanju interesa Republike Hrvatske izvan slučajeva propisanim člankom 2. ovog zakona donosi Vlada Republike Hrvatske uz prethodno mišljenje odbora Hrvatskog sabora. Hrvatske objavljuje se i u Narodnim novinama. I članak 15. isto definira da je lokalna uprava i regionalna mora podnijeti mišljenje općinskog ili gradskog vijeća i županijske skupštine, odnosno gradske skupštine za prijedlog utvrđivanja interesa. Mislim da su tu onda sve ove razine odlučivanja itekako pridonijele da ona konačna odluka bude zaista u onu svrhu koju smo rekli, a to je da služi za razvoj kako lokalne, regionalne a tako i RH. Također, ono što bih spomenuo ovu drugu odrednicu zakona, a to je naknada za izvlaštenje nekretnina koja je definirana člankom 46. Još uvijek napominjem uvijek iz mog iskustva nažalost prijepori su i nesuglasice oko same cijene i oko sredstava. Tako da je ovdje definirano da naknada potpuno izvlaštene nekretnine utvrđuje se u pravilu davanjem vlasništva druge odgovarajuće nekretnine čija vrijednost odgovara visini tržišne vrijednosti. koliko sam imao neke analize, nije slučaj. Jer teško je dati istu površinu čestice, iste adekvatne vrijednosti na istom mjestu. Svi bi htjeli nešto negdje i taj dio se veoma rijetko i provodi. Najčešće se provodi na način da se da adekvatna cijena za samo to zemljište a onda se i ono što je najbolje može izvlaštenik kupiti zemljište gdje želi i na koji način želi. Mislim da u ovom trenutku je isto dobra odrednica da se i tržišna vrijednost nekretnine izvlašćuje u vrijeme donošenja prvostupanjskog rješenja i prema svojstvima nekretnine koja je imala prije promjene namjene. zamjene zemljišta i davanja sredstava. Po tome bi trebalo značiti da ako je to poljoprivredno zemljište bi trebalo možda odnos 1 na prema 5 između poljoprivrednog zemljišta i vrijednost zemljišta koje će biti u trenutku kada se gradi. Mislim da to nije realno. Ono što je postojeće mislim da itekako je to dobro da onaj tko će biti izvlaštenik dobiva pravednu naknadu i po toj po toj točki zakona koja je ovdje definirana. Mislim da je to ispravan način. Osnovna namjena zakona u svakom trenutku je da se u konačnici svi imovinsko-pravni odnosi na nekretninama koje su predmet izvlaštenja nastoje riješiti sporazumno između vlasnika i korisnika izvlaštenja što u osnovici znači da su svi zadovoljni Da to je zaista naglasak, što je rečeno i na početku od strane ministra. Bilo bi dobro da sve ove procedure barem 95% se rješava sporazumno, dogovorom a onda u krajnjem slučaju se krene sa ovakvom procedurom izvlaštenja. Da to bude i takva intencija i namjera dokazuje i ovaj zakon. Kada se sve točno definira, znaju se provedbeni odnosi, rokovi, nadležnosti onda sigurno i jedna i druga strana ne može tu tražiti nikakve druge na neki način nedostatke i zna da sve ono što radi to je samo u biti gubljenje vremena a da na kraju će konačno ispasti isto. To je onda zaista da sad u ovom dijelu nakon ovog zakona sasvim postoje drugačiji odnosi oko samog pregovaranja prilikom recimo prodaje i kupnje zemljišta. I ono što bih posebno spomenuo to smo već čuli u ovoj raspravi da je osnov ovog zakona da uredba o procjeni vrijednosti nekretnina. Tu uredbu donosi Ministarstvo graditeljstva i mene čudi da određene kolege ne znaju da je ta uredba već u proceduri donošenja, da ta uredba je zaista već prošla nekoliko javnih rasprava. Prije svega, ono što je najbitnije ona je prošla raspravu one branše, a to je nekretninske agencije koje su najviše zainteresirane za taj dio uredbe. A tom uredbom o procjeni vrijednosti nekretnina se po prvi put u RH uređuju temeljna pitanja procjenjivanja vrijednosti nekretnina i to tko tko može procjenjivati nekretnine, na temelju kojih podataka i kojim metodama. Ono što nije dobro da osim RH u ovom trenutku procjenjivanje nekretnina nemaju sustavno riješene BiH, Makedonija, Kosovo, Albanija i Crna Gora. A druge zemlje EU iz našeg susjedstva su ili donosili vlastite propise ili su usvajale međunarodne standarde za procjenjivanje nekretnina. Nadamo se da će ovom uredbom koja će sigurno morati što prije biti donesena nakon donošenja ovog zakona ćemo se naći u grupi zemalja koje su donijele vlastite propise i imaju međunarodne standarde za procjenu. Naravno razlozi za donošenje predložene uredbe nalaze se u neodrživom stanju u prometu nekretnina koje je uzrokovano nepostojanjem pravnog akta kojim se propisuje procjenjivanje vrijednosti nekretnina u RH. Ono što također je i ministar napomenuo da su zasebni propisani predmetni slučajevi procjena …/Govornik se ne razumije./… uredbom da samo jedan dio je izvlaštenja. Ostalo sadržava kod prava građenja, prava služnosti, prava …/Govornik se ne razumije./… i prava stanovanja, prava korištenja javnih površina. Znači, tim stvarima ova uredba definira, a izvlaštenje samo jedan dio te uredbe. Ono što bi htjeli na kraju reći da svi trebamo biti zainteresirani za uvođenje reda. Rješenja moraju biti kvalitetna. Nova uredba što smo rekli zaista mora stići odmah s ovim zakonom i s time će nestati iz prakse masovne slobodne procjene, a temeljit će se na konkretnim uputama, a temelj će biti cijene po kojima su stvarno prodane nekretnine koje će podatke Porezna uprava dati procjeniteljima. Evo i na kraju zaista klub HNS-a će poduprijeti ovaj konačni prijedlog zakona jer je zakon provediv. Također, svi problemi koji su bili u praksi su uvaženi u ovom zakonu. Definira se da će postupci biti brzi, što je nama najbitnije, naročito na razini lokalne i regionalne samouprave i također svih procedura je itekako biti javno dostupna i transparentnija. Hvala Hvala i vama. Poštovani zastupnik Branko Bačić, replika. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani kolega Škvariću jednim dijelom vašeg izlaganja se slažem, u dijelu u kojem govorite o potrebi donošenja zakona da on bude transparentniji, jednostavniji za korisnike izvlaštenja s jedne strane, a s druge strane i vezano za vlasnike zemljišta. Ja sam u replici ministru u njegovom uvodnom izlaganju rekao da smo ovim zakonom praktično propisali još određene građevine u RH koje se posebnim zakonom propisuju kao projekti od interesa za RH pa su navedene i sportske građevine. Ja mislim da se to odnosi prvenstveno na golf. Jer kad govorimo o tim sportskim građevinama koji zauzimaju ogromne prostore a to su u prvom redu golf igrališta. Ali ja mislim da je ovaj zakon mogao doista napraviti jedan radikalan iskorak, skratiti proceduru izvlaštenja na način da kako što je propisao da se pojedini objekti, građevini i radovi koji su u interesu Republike Hrvatske, za koji ne treba provoditi postupak utvrđivanja interesa Republike Hrvatske a koji su propisani posebnim zakonom, što opravdavan. Da onda ne vidim zbog čega nismo išli i kora dalje. pa s obzirom da ćemo donijet prostorni plan, državni plan prostornog razvoja i do …/Govornik se ne razumije./… propisati sve objekte, i građevine i radove koji su u interesu Republike Hrvatske. Zbog čega za takve objekte treba onda provoditi i utvrđivati interes Republike Hrvatske kad će ovaj Sabor na prijedlog Vlade sve te objekte proći kroz raspravu koja će biti u Hrvatskom saboru u tijeku donošenja državnog plana. Ako ćemo biti radikalni do kraja onda, a vi ste čelnik jedne jedinice lokalne samouprave, vi znate da je vama najkompliciraniji postupak donošenje prostornog plana, čak kompliciraniji nego donošenje proračuna. Pa ako se jedinica lokalne samouprave uz suglasnost regionalne samouprave, uz suglasnost svih ministarstava očituje da u primjerice dječji vrtić o čemu je ministar govorio …/Upadica predsjednik: Hvala lijepa./… …/Govornik se ne razumije./… od interesa onda ni za takve objekte za koje treba donositi lokacijsku dozvolu po meni ne treba utvrđivati interes Republike Hrvatske jer time značajno smanjujemo cjelokupni postupak. Apsolutno se slažemo da treba skratiti proceduru jer zaista itekako je bitno vrijeme od trenutka kada želite provesti neku investiciju pa do kada ju zaključite. Rekli ste, da zaista, kad malo vidimo da prostorni plan trebamo dvije godine da ga donesemo, pa nakon donošenja prostornog plana su stečeni uvjeti da možemo ići u otkup zemljišta koje je po ovoj proceduri iz mog iskustva vam traje dvije do tri godine, još dodatnih godinu dana izradu projektne dokumentacije, i još daljnjih dvije godine samog završetka nekakve investicije. Onda zbilja možemo reći da moramo gledati da skratimo proceduru na maksimalni mogući način. Da, ali istovremeno skraćivanje procedure, ako nema dobre argumentacije se mogu događati velike greške i te greške su se u prošlosti i dešavale da je netko donašao nekakve odluke a da nisu prošle tu određenu proceduru. Ova procedura koja je definira od strane Vlade, Odbora Hrvatskog sabora pa do gradova, općina i županija to je ono što trebamo provesti i treba tu proceduru poštivati ali mi trebamo biti odgovorni koji smo tim tijelima da ćemo donijeti adekvatno pravovremene odluke a ne da bude ona takozvana šutnja birokracije. I s druge strane, ono što je definirano da već imao strateške dokumente, da i govorili ste o sportskim građevinama, jel tu bi ja onda uputio što je onda bitnije, sigurno nije od sportskih građevina su bitni izgradnja kampova, pardon, golf terena, ali da je izgradnja sportskih kampova koji će obuhvatiti Hrvatskoj je potrebno barem četiri do pet sportskih kampova, onda o tome će sigurno donijeti odluku Vlada na inicijativu inicijativu nas iz lokalne regionalne samouprave. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Nastavljamo sa raspravom. Na redu je Klub zastupnika Hrvatske građanske stranke i nezavisna zastupnice Jadranke Kosor. Poštovana zastupnica Nevenka Bečić. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine ministre sa suradnicom, kolegice i kolege evo mi danas ovdje na dnevnom redu imamo prijedlog Zakona o izvlaštenju sa određivanjem naknade. Ovaj zakon uređuje način na koji će se vršiti izvlaštenje kao i način na koji će se utvrđivati interes Republike Hrvatske na predmetu izvlaštenja. Rješenjima koje ovaj prijedlog nudi neće doći do povrede vlasništva koje je jedna od temeljnih vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske. Vlasništvo je Ustavom zajamčeno i ta nepovredivost vlasništva ovim zakonom je utvrđena na način da se vlasniku u slučaju oduzimanja djelomičnog ili potpunog ili čak izvlaštenja njegova vlasništva nekretnine ili građevinskog objekta isplaćuje tržišna vrijednost alikvotna i adekvatna predmetu Tu tržišnu vrijednost određuje procjenitelj ili ovlašteni sudski vještak, a tržišna vrijednost je ona vrijednost koja se u datom momentu može postići na slobodnom tržištu, uvažavajući elemente ponude i potražnje. Dakle, kad promatramo vlasništvo kao kategoriju vlasnik kojima se oduzima vlasništvo, njegovo vlasništvo neće biti oduzeto jer će biti samo konvertirano iz jednog oblika vlasništva u drugi oblike. Dakle, iz pretpostavimo zemljišta koje se oduzima u financijsku imovinu koja umjesto zemljišta postaje nova imovina vlasnika kojemu je predmet izvlaštenja izvlašten ili oduzet. Ovaj zakon, ovaj prijedlog zakona je po mom mišljenju jedan korak naprijed u odnosu na postojeći zakon. Objasnit ću i zašto, do sada smo imali situacije kad oduzimanje zemljišta ili izvlaštenje je bilo onemogućeno a trajalo je u nedogled iz razloga što se kod kod neutvrđenog titulara vlasništva nije moglo pristupiti niti izvlastiti predmet izvlaštenja iz razloga što su potencijalni vlasnici godinama vodili sudske sporove u utvrđivanju tko je zaista vlasnik. To je nekad trajalo i po nekoliko desetljeća. Ovaj prijedlog zakona jako kvalitetno donosi rješenje za takve situacije na način da korisnik rješenja, korisnik izvlaštenja uz predočenje pravomoćne lokacijske dozvole podnosi nadležnom ministarstvu ili nadležnom tijelu zahtjev za izvlaštenje uz priloženu pravomoćnu lokacijsku dozvolu, a u situacijama kad nije utvrđen vlasnik predmeta izvlaštenja, nadležno ministarstvo ili nadležno tijelo donosi rješenje kojim obvezuju korisnika izvlaštenja da na određeni, posebni račun deponiraju financijska sredstva koja su tržišna protuvrijednost predmetu izvlaštenja. I po mom mišljenju, najveća vrijednost i kvalitetno rješenje ovog zakona je upravo u tom dijelu jer rješava ono što do danas nitko nije uspio riješiti. To će pripomoći otvaranju puta ka realizaciji investicijskih projekata, investicijskih ciklusa koji su po samoj naravni nositelji razvoja i rasta hrvatskog gospodarstva. Postoji još jedna do sada nepremostiva barijera i prepreka koja je činila usko grlo u realizaciji investicijskih projekata. Nažalost, ovaj prijedlog zakona nije uspio otkloniti

koje potencijalni investitor mora poduzeti da bi pokrenuo svoj investicijski projekat. Potrebne su nam investicije, toga smo svi svjesni i zato svi moramo poraditi na tomu da stvorimo uvjete da se te investicije mogu pokrenuti. Dakle, krenut ću, redom. Temeljem prostornog plana, odnosno detaljnog plana uređenja za neku mikro lokaciju propisano je koje namjene ta lokacija ima, odnosno što se na datoj lokaciji može izgraditi. Da li je to proizvodni pogon, da li je to turističko-ugostiteljski objekat, da li je to stambena zgrada ili nešto treće, nije bitno, bitno je da je netko zainteresiran da pokrene tu investicijski ciklus. Dakle, temeljem detaljnog plana uređenja potencijalni investitor traži, dobiva pravomoćnu lokacijsku dozvolu od lokalne samouprave, odnosno njenih stručnih službi. Temeljem ishodovane pravomoćne lokacijske dozvole i detaljnog plana uređenja, investitor angažira stručne osobe, geodete koji izgrađuju parcelacijske elaborate. Parcelacijski elaborat obuhvaća cijepanje zemljišta i formira jedinstvene čestice zemljišta sukladno detaljnom planu uređenja, kako za investitora gdje obilježava njegovo vlasništvo, gdje će investicija biti realizirana, tako i za korisnika izvlaštenja gdje izdvaja i definira i formira jedinstvenu česticu zemljišta na kojoj će se izgraditi nešto od općeg dobra, bilo da je to javni put, javna cesta, infrastruktura, vodovodna, električna ili neka druga. Nadalje, kad se izradi parcelacijski elaborat, isti se predaje u katastar. Katastar je dužan temeljem parcelacijskog elaborata provesti isti kroz katastarski operat na način da formira jedinstvene katastarske čestice zemljišta i tako provedeni elaborat skupa skupa sa prijavnim listom dostavlja nadležnom zemljišnom knjižnom odjelu općinskih nadležnih sudova. Nakon čega bi zemljišno knjižni odjeli nadležnih općinskih sudova trebali kroz zemljišne knjige provesti navedeni predmetni prijavni list i elaborat uslijed čega bi formirali zemljišno knjižni uložak i nove formirane građevinske čestice bilo da su one potrebne potrebne za investitora ili korisnika izvlaštenja. Gdje je problem? Pa problem je u sporosti administracije, sporosti katastra i sporosti suda u provođenju tih parcelacijskih elaborata koji su pretpostavka da bi uopće investitor mogao pokrenuti investiciju i zato smatram da bi predlagatelj trebao zakonom propisati točan rok vremenski u kojem je i katastar i sud u obvezi provesti elaborate kako oni ne bi činili kamen spoticanja na putu između investitora i da ne bi bili usko grlo u u ostvarivanju nečega što je od javnog interesa i što služi za opće dobro, dobro šire društvene zajednice, a ne samo investitora. Nadalje, zbog sporosti određivanja navedenih radnji u katastru i u sudu, potencijali investitor ne može zatražiti, a kamoli dobiti ni građevinsku dozvolu, ni potvrdu glavnog projekta. Dakle, pretpostavka za dobivanje potvrde glavnog projekta danas, jučer građevinske dozvole je uredan zemljišno knjižni izvadak i katastarski list gdje je točno navedena formirana čestica zemljišta na kojoj se investicija planira realizirati. Bez tih pretpostavki ovaj zakon neće donijeti one ekonomske koristi koje se od njega očekivaju a mislim da on nudi jako dobra rješenja, korak je naprijed u odnosu na postojeći zakon. Dakle, ovaj zakon štiti i privatnog vlasnika, bilo da je on privatnik bilo da je fizička ili pravna osoba to je nebitno jer njegovo vlasništvo ne obeštećuje, dapače po tržnoj vrijednosti mu se to isplaćuje ukoliko se nešto izvlašćuje ili oduzima, a nadalje i opće dobro je zadovoljeno jer neće kočiti investicije. Postupak izvlaštenja je po hitan postupak. i za investitora. Ali nije do sada bio hitan niti za katastar niti za sud i to je ona spona koju treba eliminirati i koju treba staviti u funkciju razvoja gospodarstva RH. Sloboda poduzetništva i sloboda tržišta je ono na čemu se bazira hrvatsko gospodarstvo. Ako ne otklonimo sve barijere i ako ne stvorimo uvjete da se ta sloboda poduzetništva zaista može u stvarnosti realizirati onda nećemo postići ništa odnosno vrlo malo od toga. Dotaknula bih se troška izvlaštenja. Po mom mišljenju trošak izvlaštenja treba padati na teret korisnika izvlaštenja, onoga tko izvlaštenje i traži. Mislim da bi to bilo na neki način i pravedno i pošteno. Još bih se samo dotakla cijene za izvlaštena zemljišta koja se isplaćuje vlasništvu odnosno vrijednosti. Mi svi znamo što je bilo u povijesti, što je bilo za vrijeme dok smo imali bivšu državu. Znamo da je bila na snazi konfiskacija i nacionalizacija i eksproprijacija i da ni jedno, ni drugo, ni treće nije bilo pošteno. Zvalo se je ako se je nešto isplatilo temeljem eksproprijacije imalo je naziv pravične naknade, ne da nije bila pravična, niti je bila pravična niti je bila poštena, bila je uvredljiva naprosto takvo nešto više nije dopustivo. I zato utvrđivanje tržišne vrijednosti je hvale vrijedno. Ja ću u ime Hrvatske građanske stranke podržati ovaj zakon. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Frano Matušić, replika. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa evo kolegice Bečić više puta ste spomenuli da će se naknada utvrditi kao tržišna vrijednost, dakle vlasniku određene nekretnine. To doista stoji u zakonu. Međutim u članku 46.stavak 3.ima jedna zamka koja se možda na pravi pogled ne vidi jer se treba koncentrirati na stranicu 13 i na stranicu 14 toga zakona. a zamka je u tome da se naknada da se utvrđuje kao tržišna vrijednost nekretnine, ali uzimanjem u obzir uporabnog svojstva nekretnine koju je imala prije promjene namjene koja je povod izvlaštenja. Dakle što u praksi znači, ukoliko vlasnik zemljišta ne dobije adekvatnu parcelu u istoj općini u istom gradu itd. ne može se nastaviti baviti dalje sa svojom djelatnošću koju je vrijednost te nekretnine će se utvrditi odnosno vrijednost tog zemljišta temeljem činjenice da je to recimo bilo poljoprivredno zemljište, cijena je recimo 2 eura, a nastavno tome nakon izvlaštenja će postati građevinsko zemljište i cijena će biti puno, puno veća i to vlasnik zemljišta naravno neće niti malo osjetiti. E sada, gledajte u puno uređenijim pravnim državama imate slučaj konkretno u SAD-u, ukoliko država želi zaštititi neko područje i proglasi recimo nacionalni park na određenom području gdje postoje vlasnici zemljišta, američka država je dužna osigurati tim vlasnicima tog zemljišta na drugim područjima, građevinskim područjima adekvatnu vrijednost pravog zemljišta koje se može staviti u upotrebu, dakle ako ste ga već ograničili onda mu morate osigurati na nekom drugom području mogućnost da se razvija temeljem svog vlasništva. U ovom slučaju ovdje će se očito raditi o tome da će se prenamjenjivati zemljište postat će građevno zemljište dobivat će stostruko na vrijednosti, ali vlasnici tih nekretnina će dobiti naknadu kao i poljoprivredno zemljište dobit će najmanju Hvala lijepa. Osvrnula bih se na vaše izlaganje i to na način da vam mogu odgovorno izjaviti da i sada u postupku oduzimanja zemljišta za potrebe izgradnje prometnica određeno zemljište u određenom postupku, neću reći točno koji čiji je postupak, je bilo je prije izvlaštenja, prije oduzimanja ustvari građevinsko, a nakon što je stranka pozvana u ured državne uprave da se postigne sporazum uredu državne uprave su istu nekretninu tretirali kao poljoprivredo. Kaže pa po lokacijskoj dozvoli koje su Hrvatske ceste ishodovale ona nije građevinska. Vidite, dakle ni po sadašnjem zakonu to nije bilo pravedno, a da li će ovaj novi prijedlog zakona o kojemu mi danas raspravljamo biti tržišno više orijentiran i pravedan ili ne to će pokazati praksa. Ja vjerujem da hoće i da će vlasnici s ovim rješenjem biti zadovoljniji nego što su bili postojećim zakonom. Hvala. Hvala lijepo. Poštovana kolegice Bečić, ja ću se složiti s vama da ovaj prijedlog zakona ima dobrih rješenja, kvalitetnih koji su puno bolji od prošlog odnosno od ovog aktualnog zakona. Međutim, slušajući vas praktički ste opisali put koji investitor prolazi u ovoj zemlji, a iz kojeg je vrlo jasno vidljivo da i ako donesemo ovakav zakon on neće riješiti muke investitora. Put investitora u ovoj zemlji posut je teškim trnjem. Dakle, potrebno je da se cijeli niz zakonskih rješenja kojima će se ubrzati postupci ali prvenstveno tu mislim na efikasnu državnu upravu a i sud isto tako omogućiti da investitor dođe do investicije u najkraćem mogućem roku. Mi smo zemlja koja odbija, koja je neprijateljska za investicije. I možemo mi nositi svakakva zakonska rješenja, sjajna zakonska rješenja ali oni nemaju provedbu prakse. I to ste upravo vi rekli. To ste upravo vi rekli. I da donesemo ovaj zakon, citirati ću vas, opet se stvari neće pomaknuti ako se ne napravi ovo, ovo i ono, promjene prostorni planovi, sud brže reagira, gruntovnica reagira, katastar reagira. Dakle, 4, 5 stvari još treba napraviti da bi investitor došao do svoje investicije a govorimo da smo zemlja koja treba privući investicije. potpredsjednice. Dakle, nastavno na izlaganje kolegice rekla bih sljedeće. Točno je da je put investitora prema realizaciji investicije posut trnjem, međutim uz dobru volju to trnje se može otkloniti. Bez pravomoćne građevinske dozvole, odnosno bez potvrde glavnog projekta investitor ne može niti zahtijevati niti dobiti od financijskih institucija kreditna sredstva potrebna za realizaciju investicije. I u tom cilju budući da svi imamo potrebu pokretanja investicijskih ciklusa u Republici Hrvatskoj ja sam uvjerena da će nadležno ministarstvo donijeti određene mjere na zakonu utemeljene kojima će otkloniti i ove prepreke koje sam ja iznijela u mom izlaganju a i kolegica Ožbolt ih je navela u svojoj replici. Hvala lijepa. Hvala. Da, vi ste kolegice Bečić ovako sa pozicije investitora ili se kroz iskustvo investitora iznijeli te probleme. Čaj je, ja bih se nadovezao s jedne strane mi imamo katastar i gruntovnicu kao neke tradicijske institucije, pitanje je je li nam nužno trebaju odvojeno katastar i gruntovnica, možda dolazi vrijeme, da se to konačno u godinama koje dolaze spoji u jednu instituciju. To je jedan stvar. A druga stvar, sporost pravosuđa i u ovom slučaju je zapravo praktički tradicionalna iako ne znam točno ima li primjera gdje je zapravo poslodavac ograničio sudu rokove u kojima nešto mora provesti. Možda bi bilo dobro, možda bi bilo više zakonom definiranih rokova o kojima sudovi moraju donositi rješenja iako ne znam je li mi uopće imamo takvih u našem pravosuđu takvih definicija da damo sudu rok od mjesec dana ili tri mjeseca, da jednostavno mora donijeti mora donijeti odluku kakva god ta odluka bila. I kada bi se to moglo, možda bi bilo dobro da se i u raznim drugim aspektima, zapravo sudovima definiraju rokovi u kojima bi trebali donositi odluke jer zapravo manje-više ta ta sporost i neučinkovitost pravosuđa je jedna od točaka po kojima je naša država bila prepoznata i u cijelom pristupnom procesu i danas je prepoznata i ponovno u ovim jednogodišnjim, polugodišnjim ocjenama ponovo se to ističe kao zapravo jedan od temeljnih problema funkcioniranja Hrvatske države. Uz to da bih nadopunila da upravo zbog sve prisutne recesije koja traje već previše dugo i zbog teške situacije u kojoj se nalazi hrvatsko gospodarstvo mislim da bi provedba parcelacijskih elaborata i prijavnih listova u katastru i u sudu trebala imati prioritet ispred drugih predmeta a sve u cilju da se konačno pokrene gospodarski razvoj Republike Hrvatske. Samim tim da se i otvore itekako potrebna radna mjesta i da se počne stvarati dodana vrijednost. Hvala. U ime Kluba zastupnika DC-a i nezavisnih zastupnika kolegica Vesna Škare-Ožbolt. Izvolite. Poštovana gospođo potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Evo, pred nama je ovo drugo čitanje Zakona o izvlaštenju. Moram priznati da je u odnosu na ovo prvo čitanje koje smo nedavno imali ovaj zakonski prijedlog doživio izmjene. Ja ću pohvaliti određena rješenja a posebno mi se sviđa ovaj registar izvlaštenih nekretnina. Mislim da registar koji bi se vodio pri Ministarstvu pravosuđa apsolutno pomaže i transparentnosti informacije o izvlaštenim nekretninama. Međutim, kažem a već sam to i u replikama iznosila ima ovdje rješenja koja apsolutno su čudna, traže pojašnjenje. Jer kao što je put investitora posut trnjem tako ste ovim prijedlogom zakona u nekim rješenjima zatukli vlasnike nekretnina potpuno nepotrebno. A sve na ime nekakve hitnosti postupka. U onom prvom prijedlogu nije bilo ove odredbe članka 19. sufinanciranje rada tijela nadležnih za provedbu postupka izvlaštenja bez obzira što je ministar na neki način već i dao obrazloženje meni ozbiljno smetaju ovdje navodi da će se sklapati sporazum između čelnika tijela i korisnika izvlaštenja. Ako je riječ da se plaćaju samo materijalni troškovi izlaska na teren čemu onda sporazum, zbog čega bi se morao potpisivati sporazum između korisnika izvlaštenja i državnog tijela koje vodi postupak. Šta će sad Ministarstvo pravosuđa kada vodi postupak sklapati sa investitorom sporazum? Mislim da to ružno zvuči i definitivno vam predlažem da izađete sa amandmanom i pojasnite ovaj članak 19. na način koji su to troškovi kada se kaže da se, da investitor dijelom financira poslove državnog tijela i da sklapa sporazum. Molim vas da to apsolutno pojasnite. Nema razloga sumnjati u ovo što ste rekli, ali mislim da to zahtijeva jedno pojašnjenje. U protivnom će se stalno sumnjati na nekakvu nemoralnost, protuustavnost ili koruptivno imati nekakav osjećaj koruptivnog djelovanja državnog tijela. Sljedeća stvar na koju želim ukazati je odredba članka 38., dakle troškovi postupka. I tu je došlo do određenih pomaka. Prije je troškove postupka snosio korisnik izvlaštenja, sada svaka strana snosi svoje troškove. Dakle, radi se o troškovima postupka, bolje rečeno o troškovima pravnog zastupanja vlasnika nekretnine kojima je postupak izvlaštenja prisilno praktički nametnut, nametnut je protiv volje i sada ga se još izvrgava znatnim troškovima. I ukoliko ne bude imao pravnu pomoć praktički vrlo brzo će pasti, odnosno predati će i reći će evo pristajem na ovu cijenu. aludirajući da sad ja možda govorim u koristi odvjetničkog lobija, a ne govorim, govorim u korist stranke vlasnika nekretnine praktički ga tjerate da potpiše i pristane na cijenu koju mu nudite. Mislim da to nije pošteno i da to nije u redu. Ja sad neću tu ulaziti u nekakve, da me se ne bi krivo shvatilo ideološke teze. Ali ovakvu odredbu da vlasnik nekretnine snosi troškove postupka izvlaštenja nismo imali od '47. godine. Čemu to? Ako investitor financira državno tijelo koje vodi izvlaštenje jednim dijelom, a u čemu je problem da financira i troškove postupka izvlaštenja? Što je tu problem? Ja uopće ne vidim u čemu je tu problem osim da jednostavno ne radite jednu vrstu pritiska ispod stola da vlasnik što brže pristane na cijenu. I mislim da to na neki način nije u redu. Ono na što bih još skrenula pozornost, a što mi se isto čini da treba razjasniti. Dakle, ovo sve govorim u nekakvoj dobroj namjeri je članak 46. i to stavak 3. Citirao ga je i kolega Kajin i još neki drugi, međutim nije ga iscitirao do kraja. U članku 46. u stavku 1. govori se da je naknada za potpuno izvlaštenu nekretninu se određuje u pravilu davanjem u vlasništvo druge odgovarajuće nekretnine čija vrijednost odgovara visini tržišne vrijednosti nekretnine koja se izvlašćuje. U stavku 2. se kaže ako vlasnik nekretnine ne prihvati drugu odgovarajuću nekretninu onda se naknada određuje u novcu u visini tržišne vrijednosti nekretnine. A onda dolazi famozan stavak 3. gdje se kaže naknada se utvrđuje kao tržišna vrijednost nekretnine koja se izvlašćuje u vrijeme donošenja prvostupanjskog rješenja o izvlaštenju ili u vrijeme sklapanja nagodbe po ovom zakonu uzimanjem u obzir uporabno svojstvo nekretnine koja je imala prije promjene namjene koja je povod izvlaštenja. Što to znači? To znači da vi ne plaćate, praktički odnosno da korisnik izvlaštenja ne plaća tržišnu vrijednost, jer tržišna vrijednost je promijenjena, nego plaća praktički vrijednost prema ranijoj namjeni uzimajući u obzir očito tzv. načelo prethodnog učinka. I postojeći zakon ovaj koji imamo sada apsolutno je bolje rješenje nego što to ovaj prijedlog zakona predlaže. U konkretnom slučaju znači da u ovom stavku 3. predlagatelj je predložio da se zemljište ima plaćati kao poljoprivredno ako mu je to bila ranija namjena iako je na primjer prostornim planom proglašeno građevinskim i danas u vrijeme utvrđivanja naknade ima status građevinskog zemljišta. I mislim da je tu vlasnik nekretnine ozbiljno oštećen. Evo gledam Šukera na cesti prema Gorici, imate krasnih parcela koje su omeđene i autocestom i željezničkom prugom i zračnom lukom i tu je pogodno za izgradnju zemljište i za industrijske kapacitete i trgovačke i ne znam druge poslovne objekte. To je poljoprivredno zemljište. Prostornim planovima se lako promijeni u građevinsko. I koja će to bit cijena koju će vlasnici nekretnina dobiti? Po poljoprivrednom zemljištu prema ovom prijedlogu zakonskih rješenja. I mislim da to nije dobro. Članak 50. Ustava Republike Hrvatske propisuje da izvlaštenici imaju pravo na naknadu tržišne vrijednosti za izvlaštene nekretnine. ovdje apsolutno kršimo i Ustav RH jer ova odredba članka 3. navodi da se naknada utvrđuje u visini tržišne vrijednosti koja se izvlašćuje a što uopće nije tako. I istovremeno predviđa da se naknada određuje uzimanje u obzir uporabnog svojstva nekretnine koju je ta nekretnina imala prije promjene namjene koja je povod izvlaštenja. Dakle, to je tzv. pravo odnosno načelo prethodnog učinka. A sve to u korist javnog interesa. Dakle, imovina se može izvlastiti u javnom interesu ali naknada za izvlaštenu imovinu plaća se u visini njene tržišne vrijednosti. Dakle, poštujući odnose na tržištu. I mislim da to treba biti pravi kriterij plaćanja nekretnine vlasniku. građevna, dakle ovaj dio članka 48. građevina izgrađena bez akta na temelju kojeg se može graditi prema posebnom propisu odnosno protivno tom aktu. Tu se decidirano tvrdi u stavku 1. vlasnik građevine nema pravo na naknadu za građevinu koja je izgrađena bez akta na temelju kojeg se može graditi prema posebnom propisu, odnosno koja je izgrađena protivno tom aktu, to je stavak 1. A onda imate stavak 7. gdje se kaže postupak izvlaštenja neće se prekinuti ako su korisnik izvlaštenja i vlasnik nekretnine suglasni da se naknada vrijednosti za nezakonito izgrađenu građevinu odredi primjenom pravila o određivanju tržišne vrijednosti nekretnine sukladno članku 11. ovog zakona. I sad prema predloženoj odredbi stavka 7. daje se praktički diskrecijsko pravo korisniku izvlaštenja da na primjer jednom bespravnom graditelju čiji se bespravni objekt nalazi na trasi ceste isplati tržišnu vrijednost bespravnog objekta, a drugom graditelju sruši bespravno sagrađeni objekt bez ikakvog prava na naknadu. I čini nam se da je takva odredba neodrživa i mislimo da ne može ni opstati ni u jednom zakonu, a praktički pogoduje jednoj vrsti koruptivnog djelovanja. Evo, ukratko to su naše primjedbe. Bilo je tu govora, i sam ministar je govorio kao razlozi su mešetarenje zemljišta za ovaj zakon međutim mešetarenje zemljišta se vrlo lako može spriječiti a da se praktički ne oštećuju vlasnici zemljišta koji su to zemljište stekli legalnim pravnim poslom, nasljeđivanjem, darovanjem itd. I može se to riješiti na način da se na primjer zakonski propiše osnivanje prava prvokupa na onim nekretninama koje su od interesa za RH. Evo, to su Evo, to su ukratko primjedbe koje iznosi naš klub i ukoliko, evo mi smo predali amandmane, ukoliko ne budu usvojeni mi ćemo biti protiv ovog zakona. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Prelazimo na replike. Branko Bačić.

ali da ima niz odredbi koje je nužno popraviti. Pa slažem se s vama i u onom dijelu u kojem govorite da vlasnik zemljišta čije se zemljište izvlašćuje ne bi trebao sudjelovati čak čak niti u materijalnim troškovima. Mi smo tu evo maloprije komentirali što ako je vlasnik u Australiji, treba doći na očevid. To je često puta možda i trošak tog puta veći nego što je površina i vrijednost nekretnine koja se izvlašćuje. Ali ono što ja držim da je moglo predstavljati bitan korak naprijed u Zakonu o izvlaštenju to je značajno skraćivanje procedure. I u tom smislu svakako treba pozdraviti sve one zakonske odredbe, a koje su između ostalog bile i u ranijem zakonu da se pojedine građevine i radovi od interesa za RH da se za njih ne treba provoditi taj postupak utvrđivanja interesa jer je taj postupak utvrđivanja interesa jako dug. Provodi ga s jedne strane Vlada, odnosno resorno Ministarstvo pravosuđa, pa onda to dolazi u Sabor, pa onda se o njemu očituje Odbor za prostorno uređenje, Odbor za gospodarstvo Sabora, vraća se natrag u Vladu itd. Taj postupak je potreban tamo potreban tamo gdje možemo dvojiti o tome je li neka građevina od interesa za RH ili nije. Ali ja mislim da smo mogli napraviti pravi iskorak onog trenutka kada bismo sve objekte koje smo zakonima ili dokumentima prostornog uređenja utvrdili da su građevine od interesa za RH za njih ne bi trebalo taj postupak provoditi i time bi značajno ubrzali proceduru i možda tada ne bi Hrvatska za investitore bila puna trnja. Pa evo kolega Bačić ovo vam je dobar jedan primjer vlasnika nekretnine koji je u Australiji, treba sada doći u sada doći u Hrvatsku i izvršiti postupak odnosno sudjelovati u postupku izvlaštenja i još snositi sve troškove. To je jedan sjajan primjer ovako što ćemo napraviti ako ovakav zakonski prijedlog ostane do kraja. Evo, **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa evo očitovat ću se samo na dio izlaganja uvažene zastupnice koji se odnosi na troškove rada tijela koje provodi izvlaštenje. Pa evo ja smatram da je apsolutno u redu da troškove pogotovo kada govorimo o materijalnim rada tijela koje provodi izvlaštenje snosi upravo korisnik izvlaštenja. Naime, postupak izvlaštenja se provodi upravo u korist korisnika izvlaštenja i sasvim je normalno da on financira te materijalni troškove i to je u potpunosti i konzistentno sa prijedlogom da korisnik izvlaštenja snosi i sve one materijalne troškove kao što su troškovi vještačenja, odnosno procjene vrijednosti nekretnine i kada se oni odnose na vlasnika nekretnine. U tom kontekstu je potpuno normalno i da se sklapa sporazum između korisnika izvlaštenja i tijela koje provodi izvlaštenje. U zakonu je propisano da za to postoje parametri, da ih određuje ministar a ono što je posebno bitno kod takvog, svakog takvog sporazuma je da će on biti javan i samim time transparentan i da će svi moći vidjeti pod kojim uvjetima korisnik izvlaštenja snosi i financira dio rada tijela koje provodi izvlaštenje. A u ostalom tu ću povući jednu paralelu, a to je paralela sa radom tijela lokalne samouprave kada investitor koji je vlasnik jednog većeg, odnosno pretežitog dijela područja za koje se izrađuje prostorni plan, snosi troškove izrade tog plana. To ne znači da će plan u konačnici biti točno onakav kakvog taj investitor, odnosno korisnik izvlaštenja želi ali da će troškovi biti prevaljeni na njega itekako znači. Hvala. ja sam problematizirala ovaj članak 19. prvo zato što ga u prvom čitanju nije bilo, on je sada naglo uletio u ovo drugo čitanje, u ovaj konačni prijedlog. Kažem namjerno naglo uletio jer uopće mi nije jasno što se pod sufinanciranja dijela troška smatra. Dakle, ja predlažem ministarstvu da ipak napiše nešto konkretnije u tom smislu do glasovanja. To što sve obuhvaća doista nije jasno, a meni osobno jako ružno zvuči da je ministarstvo koje će provoditi postupak izvlaštenja u nekim slučajevima propisuje koji su to materijalni troškovi i sklapa sporazum sa investitorom. Meni to ružno zvuči bez obzira koliko to vama bilo logično. Stjepan Milinković replika. stručno elaborirali, ali mi svatko razmišljamo ovdje kad se neki pojam spomene sa svoje lokalne razine, svatko odmah u glavi ima primjer kao što ima glede one autoceste i kolega Šuker. Ja razmišljam lokalno i mislim da je ovdje u ovom poljoprivrednom zemljištu se uvijek nekako paušalno pristupa. Pa poljoprivredno zemljište barem u onom dijelu odakle ja dolazim to nama život znači, to je temeljna djelatnost i svaki pedalj, mi imao izraz svaki pedalj zemlje je obrađen. I sad bilo tko da pokuša ići nama to uvijek štetno, uvijek štetno. I sad ja gledam primjer, sad dođe jedna, ide eksploatacija ugljikovodika i ide se na taj jedan postupak, ide se na taj zahvat i sad meni to liči jednostavno na onu anegdotu o konzultantu. Prvo došao si ja te nisam zvao, drugo činiš mi štetu za zdravlje i okoliš, i treće sad ja još moram to platiti. Pa nismo toliki mazohist, mi imamo fini jedna izraz u našem kraju, kaže: "Najte nam samo pomagati." poglavito ne na takav način. Hvala. Odgovor na repliku Vesna Škare-Ožbolt. i to za postupak u kojem vlasnik ne sudjeluje svojom voljom, jer da sudjeluje svojom voljom onda bi prodao nekretninu na tržištu, nego sudjeluje u postupku koji mu je nametnut. isključivo, isključiva namjera pritisnuti, baš ovako pokazujem palcem, pritisnuti vlasnika nekretnine da popusti i što brže pristane na cijenu. I kad vi imate velikog investitora i dođe sa jakim odvjetničkim kućama i imate malog vlasnika pravno neuku stranku koja na kraju još je svjesna da mora snositi troškove onda naravno da će pristati reći evo dajem, uplašit će se. To je ova odredba koja isto nije bila u prvom čitanju, je isključivo sa svrhom pritiska na vlasnika nekretnine. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolegice Škare-Ožbolt vi dolazite iz odvjetničkih krugova pa mi je sasvim jasna namjera vaše rasprave. No, ako gledamo članak 19. i članak 38., dakle a uzmemo li u obzir npr. slobodnu volju, ne onu gdje je investitor zbog svojih interesa traži izvlaštenje, interesa države jasno, nego uzmimo slobodni kupoprodajni ugovor, tko snosi troškove u svezi nastalih troškova, pa i poreza i svega kod slobodnog kupoprodajnog ugovora između dvije strane? Snosi kupac, tako i ovdje u ovom članku sve troškove bi trebao snositi upravo, po meni a ja ne znam kako vi mislite, onaj tko je zainteresiran, tko ima interes za tu investiciju, onaj tko želi izvlastiti neku nekretninu od nekoga drugog. Ne vidim razloga za ovakvo Pa gledajte, definitivno bi se složila sa vama da, a to cijelo vrijeme i govorim, da je potrebno vratiti odredbu da investitor snosi troškove postupka izvlaštenja, vratiti odredbu da se isplaćuje tržišna vrijednost nekretnine. Ako vratite odredbu isplate tržišne vrijednosti nekretnine, onda postupak neće dugo trajati, neće postojati opasnost da će se, ne znam, da da će vlasnik nekretnine nastojati odugovlačiti postupak i praktički postupak će biti vrlo brzo gotov i zato nema razloga da se zbog nekakvog odugovlačenja postupka trošak postupka izvlaštenja prebacuje jednim dijelom na vlasnika nekretnine. Hvala lijepo. Pa kolegice Ožbolt, mislim da ste se dotaknuli jedne ključne stvari, a to je pojam tržišne vrijednosti i mi moramo biti svjesni da je pojam tržišne vrijednosti kod javne investicije i kod privatne investicije u principu različit. Zašto? Zato što se javne investicije u principu događaju na poljoprivrednom ili šumskom zemljištu. Na prostoru koji su tako definirani, ali je netko u prostornom planu zacrtao da će tu biti koridor za nešto, da li za cestu, da li za prugu, da li za kanal ili za bilo što drugo. Međutim, to je u naravni poljoprivredno zemljište i tu u okolici se nije odvijao nikakav tržišni promet u gospodarskoj djelatnosti. Prema tome, tu je tržišna vrijednost to. E sad se postavlja jedno drugo pitanje. Sutra kad se tu napravi autocesta ili pruga ili nešto drugo, to zemljište se prostornim planom jer je neadekvatno da bude poljoprivredno pretvara u nešto drugo i ono za godinu ili dvije enormno skače gore. I zato taj pojam tržišne vrijednosti je jedno u ovakvim situacijama, a drugo je promet, definicija tržišne vrijednosti kod privatnih investicija. Privatni investitori u principu kupuju zemljište na prostoru koje je definirano prostornim planom i ono što je ključno, tržišna vrijednost u urbanim sredinama i tržišna vrijednost u ruralnim sredinama. Dakle, ovo tržišna vrijednost je možda najspornija stvar u ovom zakonu, najspornija jer nemate formule po kojoj možete odrediti. Vi čak danas nemate definiciju kakav status zemljišta recimo koji je koridor star 30 godina kud ide autocesta, kakav je status tog zemljišta? Da li je to zemljište poljoprivredno ili građevinsko? Dakle to je, prvo da bi mogli odrediti tržišnu vrijednost, morate odrediti status toga. Dakle, to su stvari koje su ključne, a kad tome dodate ovo da onaj koga se tjera da proda zemlju da mora platiti taj postupak, mislim da je to smiješno. da to naprosto treba imenovati, ali zbog svih problema, samo jednu rečenicu, molim vas, zbog svih problema gospodine ministre, kolegice Ožbolt, zato sam i replicirao, zbog svih problema treba jasno definirati što je tržišna vrijednost. **Zgrebec, Da, kolega Šuker, tu se postavlja pitanje tržišne vrijednosti i pravične naknade. Dakle, tržišna vrijednost, a to i samo ime govori je ona vrijednost koja je vezana za cijenu nekretnine koja se postiže na tržištu, a pravična naknada nije uvijek vezana za tržišnu vrijednost i ona može ići ispod tržišne vrijednosti, a to je slučaj kod ovog što sam rekla načela prethodnog učinka koji se pokušava kroz ovaj članak 49., stavak 3.

Ono što bi ipak rekli, a to je da kod tržišne vrijednosti i kod imovinsko pravnih odnosa velikim dijelom bi se trebalo dogovoriti sporazum, između onoga koji kupuje i onaj koji prodaje da se dogovore da dobiju realnu vrijednost. Ali najčešće kada se to ne dogovori, baš zbog toga što onaj koji prodaje naravno, traži od njega da tržišna vrijednost bude puno veća nego što realno je. Ono što generalno ipak mogu reći kao lokalni čelnik da vrijednost zemljišta i pozicija zemljišta i njezin sadržaj se definiraju prostornim planom u prostornom planu je točno definirano ono što je građevinsko zemljište, ono će biti vrednovano i prodano kao građevinsko zemljište. Ali ono što je poljoprivredno zemljište, ono mora biti vrednovano kao poljoprivredno zemljište bez obzira što netko misli o tome. I tu su baš dobri primjeri iz prakse kojih mogu reći nekoliko. Prvo je da u dijelu kada vam ide recimo cesta kroz poljoprivredno zemljište, onda naravno tu cestu, to zemljište ćete platiti po poljoprivrednom zemljištu jer je prostornim planom cijelo to područje šire definirano kao poljoprivredno zemljište, osim ako ga netko ne promijeni, manje-više. A istovremeno mora se shvatiti da nakon nekog vremena, ako je tu napravljena cesta, da će to zemljište kasnije možda dobiti veću vrijednost. I dogodili su se primjeri da su ljudi dali besplatno to zemljište da se napravi koridor ceste jer su svjesni da nakon toga će tržišna vrijednost biti veća. I ovdje je dobro postavljeno kada se ide u pregovore da se točno zna jednoznačno kako i na koji način će se platiti to zemljište u odnosu na ono kao definirano prostornim planom i tu mislim da dvojbe neće trebati biti.

Pa kolega, ja sad praktički vas, pokušavajući shvatiti što ste htjeli reći ipak mislim da bi bilo daleko poštenije prema vlasniku nekretnine koji daje svoje poljoprivredno zemljište za buduće buduće građevinsko zemljište, da bude plaćen po cijeni građevinskog zemljišta jer on to zemljište ne daje dobrovoljno, daje ga zbog višeg, prema tome takva je odredba postojala, postoji u sadašnjem zakonu pa ne znam zašto onda vrtite glavom ako je puno bolje rješenje za vlasnika postojalo u sadašnjem zakonu nego što ga sada imamo namjeru usvojiti u ovom novom. Ne razumijem. Tomislav (HDZ)** Evo, kolegice zastupnice, spomenuli ste stavak 3. i on ne bi bio uopće sporan kad sagledavamo članak 2., za što se izvlaštuje zemljište, autoceste, ceste, komunalna infrastruktura i u ovom dijelu je to tako ako je nešto poljoprivredno zemljište, a ulaže se pa se na tom poljoprivrednom zemljištu izgradi nekakva cesta, kanalizacija, vodovod i sve u potpunosti je razumljiv ovaj stav, međutim opasnost je negdje drugdje. Opasnost je u onim zakonima koje smo nedavno donosili, ja sam o tome raspravljao, Zakon o strateškim investicijama. Zakon o strateškim investicijama koji je podijelio suludo po meni, investicije na 20, 75 ili 150 milijuna kuna i dao ovlast državi, ministarstvima ili nekakvom DUDI-u da negdje u nekakvom prostoru ovakvom kakvom ste vi govorili ili šuma ili polje ili livada proglasi da nekakvom investitorom jel je doslovno ministar gospodarstva mi je to tako rekao, investitor neće gdje ćemo mi ono što je prostornim planom određeno nego tamo gdje će on. E za takve bi trebalo ovdje navesti po meni još jedan stavak koji bi trebao definirati takve situacije. Drugi problem je jedinicama lokalne samouprave, tamo gdje su već prostorni planovi doneseni, gdje su definirane i stavljene u funkciju nekakve poslovne zone i tu sam davao amandmane gdje je onemogućeno jedinicama lokalne samouprave izvlaštenje čestica kojih ima na stotine sa nesređenim katastrom i procedura koja traje godinama da bi se uopće riješili imovinskopravni odnosi da se u tom prostoru unutar urbanističkog plana ovim zakonom kada je već propisano posebnim zakonom, a nisu prihvaćeni amandmani omogući jedinice lokalne samouprave da putem izvlaštenja ali uz pravičnu naknadu omogući stavljanje takvog zemljišta u funkciju jer je izgrađena infrastruktura

Ustav govori o tržišnoj naknadi, a ne o pravičnoj naknadi. Pa mislim da su se iskristalizirala dva pitanja koja bi trebala doista dodatno obraditi, to je pitanje s udjelom vlasnika nekretnine u participaciji troškova što je apsolutno većini očito neprihvatljivo i s pravom potpuno neprihvatljivo je netko tko je prisiljen ulaziti u taj postupak zbog nečije tuđe volje apsolutno ne treba biti u takvoj poziciji da mora sudjelovati još i u troškovima takvog postupka, dakle apsolutno se slažem s vama da je to neprihvatljivo. I drugo je pitanje članka 46. Da vrag ne miruje dovoljno govori dio rečenice koji kaže dakle uzimanjem u obzir uporabnog svojstva nekretnine koji je imala prije promjene namjene. Dakle promjena namjene zna se kako se može napraviti, samo kroz prostorno-plansku dokumentaciju. Mi smo imali slučajeve mešetarenja zemljištem pa čak i kod visoko rangiranih političara koji su odstupili kada su kupovali zemljište po cijeni čak ne i poljoprivrednog zemljišta jednostavno zemljišta koje nije građevinsko nije ni poljoprivredno čak je manja vrijednost i od poljoprivrednog zemljišta. i u prostornim planovima su prenamjenom dobili građevinska zemljišta na čemu su stekli ogromnu dobit. I vlasnici tog zemljišta nisu mogli to napraviti jer nisu bili u poziciji jer njihov zahtjev za promjenu namjene nisu uspjeli kod lokalnih vlasti, ali promjenom titulara vlasnika je došlo i do promjene namjene. Dakle ovdje je isključivo riječ po meni slažem se s vama da je riječ o privatnim investitorima koji će promjenama namjene doći u jednu poziciju da to zemljište bude daleko vrednije nego što je ono sada. Ožbolt, Vesna (DC)** Da, mislim tu treba reći a to je moje mišljenje, dakle sadašnji Zakon o izvlaštenju po mom mišljenju u cijelosti je usklađen sa Ustavom u ovom dijelu o kojem govorim jer propisuje da imovina se iznimno može oduzeti iz vlasništva izvlastiti ako je to u državnom odnosno u javnom interesu, ali da se za izvlaštenu imovinu mora platiti tržišna naknada. Ovaj Konačni prijedlog Zakona o izvlaštenju po mom mišljenju u ovom dijelu iskače od odredbi Ustava jer samo formalno i prividno propisuje tržišnu naknadu, a ustvari sadrži kriterije za određivanje tzv. pravične naknade koja ide na štetu vlasniku nekretnine koja se izvlašćuje.

nekoliko pitanja koja se provlače kroz raspravu. Prvo, naknada i participacija investitora u trošku. Ja i dalje ne vidim zašto bismo mi kao porezni obveznici sudjelovali u plaćanju toga ako mogu recimo Hrvatske ceste koje grade nešto zašto ne bi participiralo u materijalnom trošku. I također smatram da se to mora urediti sporazumom upravo zato da bude transparentno, da se zna tko što plaća, sporazum je javan i ne vidim što je tu loše. Pa zašto bi prebacivali sve na teret ureda državne uprave koja znamo i sami, jel što se nama često događa? Vi imate recimo jedan koridor koji kreće bilo gdje Dugo Selo, vi sada tamo privremeno za potrebe izvlaštenja trebate više ljude, trebate više sredstava ali to je 6 mjeseci. Pa što je loše u tome da investitor sudjeluje u tome? Šta ćemo mi zapošljavat tamo ljude na neodređeno i onda šta nakon 6 mjeseci, a tamo nam ne treba toliko ljudi, tamo nam ne treba recimo prostora. Ne, ne bilo je prigovora zašto se sklapa sporazum sa investitorom oko participacije u materijalnom trošku ja o tome govorim. To je bila prva točka rasprave, samo malo. Druga stvar, svaka strana svoje troškove, to se također postavlja pitanje. Dakle trošak prvenstveno snosi ured državne uprave. To je onaj rad, on odlučuje trošak vještačenja i procjene koji će biti uređeno objektivno snosi uvijek investitor.

A na investitora smo prebacili sva ovaj materijalni trošak. Pa zašto bi onda još morao često u pravilu financirati obijesno parničenje koje nema nikakve logike i svrhe nego da se nabije trošak. A ured Državne uprave mora voditi računa o tome. Dakle, na to smo mislili a to je prečesto u praksi. Govorim o tržišnoj vrijednosti, ovo što ste vi rekli. To je apsolutno jedan ključan moment ne u ovom postupku nego svugdje. Ustav određuje tržišnu vrijednost, prije smo imali pravičnu vrijednost mislim u Zakonu o eksproprijaciji pa je to napušteno jer je to bilo neprimjenjivo, to je bilo zapravo možda još gore rješenje. Ali Ustav kaže tržišna vrijednost ne definira ni metodologiju kako ćemo je utvrditi niti što je ona stvarno. Ovdje kada se napada ovo rješenje svi do sada zanemaruju zadnji dio rečenice koja kaže promjena povodom svrhe izvlaštenja. Znači ako se prostornim planom nešto promijenilo iz poljoprivrednog građevinskog pa normalno da će se platiti pod građevinskom. Ali ako se promijenilo iz poljoprivredne za gradnju ceste samo sa tim povodom onda nije logično, jer ta cesta nema tržišnu vrijednost. Kako vi kao vlasnik poljoprivrednog zemljišta i sada vam tu ide cesta samo cesta, znači mijenja se samo povodom gradnje cesta, pa gdje je tu logično da vi dobijete onda izvlaštenje po vrijednosti ceste. Ali, ne, ne, ne, imate rješenje. To su bila po starom zakonu. Dakle, imate, razumijete, ali ako se ona promijenila u građevinsku zato što se promijenio uopće prostorni plan pa normalno da će vlasti dobiti cijenu građevinsku. A još jedna stvar, ovo nije apsolutno utvrđenje jer postoji čitav niz parametara, ovdje piše izričito i to se također predviđa u rasporedu, piše uzimajući u obzir, dakle ne kaže se definirati će se po tome. Nego ponavljam uzimajući u obzir onu svrhu koja je imala prije izvlaštenja ali baš s povodom izvlaštenja. Znači nije točno ako je poljoprivredno otišlo u građevinsku, općenito u građevinsku jer se promijenio prostor, normalno da će se platiti građevinska, ali ako vam cesta prolazi pa ona nema tržišnu cijenu …/Govornik se ne razumije./… jer to prolazi samo ta cesta, da nema te ceste ona je i dalje poljoprivredna. I zato to moramo napraviti. Upravo ovaj prema Velikoj Gorici. Pa kolike su nam razlike u cijeni, baš zbog toga. I onda nam dolazi spekulant koji zna da ide cesta tuda i to mi se, mislim vodimo raspravu u prilog tim ljudima. Zna da ide cesta, kupuje od jadnog vlasnika za kunu koji ne znam ništa, nitko ga ne štiti tu jer tu i nema njegovih, tu nitko ne postavlja pitanje tko će tu njega zastupati, je li tako, prodao je za kunu i onda je ovaj na njemu zaradio 500 kuna po kvadratu zato što zna da će tu ići cesta. Pa to moramo suzbiti i to je ideja. Zašto tu ne govorimo tko će platiti trošak ovog koji je prodao po kunu? A to je ono što se događa u praksi i tu su vlasnici oštećeni. Evo, hvala lijepa. Hvala. I sada ćemo krenuti na replike, Tomislav Klarić. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Uvaženi gospodine ministre, niste nam previše objasnili u odnosu na ovo sve što smo malo prije govorili. Govorite o cesti i nekakvom zemljištu. U članku 2 je to propisano, malo prije sam rekao. U članku 2. imate i stavak 3. U stavku 3. vam piše nekretnine u ovom smislu 1. ovog Zakona su i one koje su potrebne radi provedbe strateških projekata, izgradnje strateških objekata. To je drugi zakon, o tome sam malo prije govorio. Zakon o strateškim investicijama. Zakon o strateškim investicijama u ovom trenutku planira da se za stratešku investiciju da zemljište koje nije u obuhvatu prostornog plana, urbanističkog plana niti je te namjene. Dakle, odlukom Vlade ili ministarstva u jednom trenutku kada se pojavi investitor x može dati to zemljište. A opet se vraćamo na ovo što je gospođa Ožbolt govorila, na onaj famozni opet stavak 3. gdje se daje i plaća tržišna vrijednost zemljišta u onom trenutku kakvom je bilo prije. I tu dolazimo do te ogromne razlike u cijeni. Ništa ne govorimo ni ništa ne kritiziramo u onom smislu koji se odnosi na komunalnu infrastrukturu, ne kritiziramo ono što se odnosi na ono što je već unaprijed, već sada u ovom trenutku definirano prostornim planovima jedinica lokalne samouprave ili strateškim nekakvim projektima Republike Hrvatske. Ali upravo u ovom smislu ovih dva nova zakona koje smo donijeli a propos po hitnom postupku gdje nisu uvažavani, osim ovog o strateškim investicijama amandmani koje smo upravo na tu temu davali upravo to dovodi u sumnju da bi se moglo dogoditi vrlo lako da netko bude nepošteno Hvala lijepa kolega./…

Ovo što vi govorite o članku 2. to je apsolutno nešto što možemo razmotriti. Dakle, ja sam se referirao na ovaj članak gdje se osporava ovo utvrđenje prethodno, prema prethodnoj namjeni. Na to sam se referirao. A ovo što kažete da …/Govornik se ne razumije./… može razdijeliti javni od potencijalno privatnog, to ćemo, evo to se slažem. Ali kažem zato se nisam na to referirao, dao sam odgovor samo na ovo drugo. **Zgrebec, Dragica Dakle članak 19. Govorili ste zašto bi porezni obveznici financirali bjesomučno parničenje. Pa ukoliko je investitor npr. Hrvatske željeznice a ja sam vlasnik nekretnine zbog čega bi ja bila bjesomučni parničar u tom postupku ili je ukoliko investitor nekakva velika strana korporacija koja je razlika? Da li i to možda plaćaju porezni obveznici? Bjesomučno parničenje mene kao vlasnika. Uopće, uopće nije jasno, vi na ovaj način ograničavanjem i snošenjem troškova vlasnicima nekretnine praktički ih pritišćete da prihvate svaku cijenu koja im se ponudi. I mislim da to nije pošteno i da nije u skladu ni sa Ustavom Republike Hrvatske. A što se tiče snošenja troškova postupka izvlaštenja ja sam vas zamolila da pojasnite malo bolje što su to dijelovi troškova kao što ste to naveli u zakonskom prijedlogu. Niste ih karakterizirali ni kao materijalni troškovi, ni kao nešto drugo. Konačno država valjda ima interesa da privuče investicije i da, pa ti troškovi doista u ovom Saboru nisu jasni koliko oni iznose. Jer sve troškove praktički po postojećem zakonskom prijedlogu snosio je uvijek investitor. Odgovor na repliku, ministar Orsat Miljenić. **Miljenić, Orsat** Dakle nije snosio investitor zato što upravo ovaj materijalni gdje se mi moramo pojačano angažirat na nekom zahtjevu, zakon. To vam je od, ako hoćete od nabave opreme do najma prostora, do nekih drugih stvari koje mi ne moramo uvijek imati jer nam negdje treba 10 ljudi privremeno 6 mjeseci da bi se riješio neki projekt. I ne vidim zašto tu ne bi trebali biti fleksibilni. Isto rješenje smo ugradili kod recimo obnove zemljišnih knjiga, isto rješenje imamo u nekim drugim zakonima. Dakle, ne vidim ništa sporno kroz to. Svi bi trebali znati da tu ne mogu biti plaće, jer vrlo vjerojatno znate da je zakonom riješeno da se plaće ne mogu sufinancirati, dakle plaće nisu sporne, a drugo sve dolazi u obzir kao trošak do papira, do poštarine ako hoćete, do izlaganja na oglasnu ploču. Da, zašto ne bi investitor to snosio. Jer na tom prostoru nam trebaju posebno zato što njemu treba. Da, to je to. Ali ako treba mi ćemo precizirati makar po zakonskom ustroju Hrvatske bi svi trebali znati da to plaća ne može bit, ali ako nije jasno precizirat ćemo. Nemojte kolegice iz klupe./… Što se tiče ovog prebacivanja rekoh postupak vodi, to je po Zakonu o upravnom postupku, svaka stranka svoj trošak. Ovo je upravni postupak i ja sad ne vidim zašto je to takav problem, a nije u nekim drugim upravnim postupcima. Zbilja ne vidim. S time da vještačenje koje je bitno, odnosno procjenu će snositi investitor, s time da će sve nekakve obijesne troškove snositi on, a postoji Ured državne uprave koji vodi postupak koji ima za obvezu od pomoći neukoj stranci do zaštite njezinog interesa. Pa mislim mi cijelo vrijeme idemo s tezom da postupak vodi investitor. Pa ne vodi postupak investitor, postupak vodi država. Pa država onda mora štititi svog građanina. Ako to maknemo, pa gledajte onda svako naše postupanje idemo dat nekom odvjetniku pa neka ga štiti. Svako postupanje države ako to dovedemo do krajnosti, ali to jednostavno ne može funkcionirati Hvala lijepa. Gospodine ministre, kad slušam danas vas ovdje, pa prije nekoliko mjeseci slušam vaše kolege iz Ministarstva gospodarstva i Ministarstva graditeljstva u zadnjih mjesec dana ili mjesec i pol dana, potpredsjednicu prvu potpredsjednicu Vlada onda mi više ništa nije jasno. Dakle, s jedne strane nas povjerenici za investicije ne koštaju ništa, a koštaju nas, a istovremeno mi sad budite sigurni gospodine ministre ovo što ste sad govorili da će vam za 15 ili mjesec dana netko proglasiti parafiskalnim nametom kao što se govori u Hrvatskoj. Dakle, vi namećete novi trošak investitorima. Da li je investicija u Hrvatskoj preduvjet za rast bruto domaćeg proizvoda, preduvjet za neko novo radno mjesto, preduvjet za veće naplaćene poreze bez povećanja poreza, tako bi trebala bit. Da li je funkcija državne uprave da bude na usluzi hrvatskim građanima i poduzetnicima. Ako to tako definiramo, onda ove vaše odredbe u zakonu nemaju nikakvog smisla. Ako to još kompariramo sa onim što su vaše kolege iz Vlade ovdje u ovom Visokom domu govorili onda meni tu više stvarno ništa nije jasno. Jer ako netko kaže odredit ćemo povjerenika za investicije da doslovno investitora primi za ruku, da ga vodi od ureda do ureda i onda se dogodi slučaj da treba napraviti izvlaštenje i onda mi tom investitoru kažemo e sad ćeš ti to platiti. Koju poruku šaljete s tim? Da li je tih par tisuća ili stotina tisuća kuna vrijedno onoga lošega što će Hrvatska steći s tim, a budite sigurni da će vam to netko prilijepiti. Danas investitori mogu otići gdje god hoće. Danas novaca na svjetskom tržištu imate koliko hoćete. Da li je nama u interesu privući investitore nam je u interesu sa nekakvim sitnim detaljima ih otjerati. Po meni ako postoje državni službenici koji rade nekakav posao pa neka taj posao odrade i neka pripreme tlo da investitor dođe sa svojim novcima, otvori nova radna mjesta i sutra plaća porez Hrvatskoj državi. I on će višestruko platiti taj trošak. Ako na takav način razmišljate onda pozitivno razmišljate, ali ako ne uvodite novi parafiskalni namet. kod donošenja ovog zakona bila je vođena javna rasprava, konzultirali smo se mnogima uključujući i investitore. Nitko nije imao problem sa ovom odredbom, apsolutno nitko. To je što se tog tiče. Drugo, vi jako dobro znate da je u predviđanju proračuna, pa to trebate znati mi imamo određene funkcije predviđene kroz godine. I sad se vama pojavljuje u jednom malom uredu državne uprave jedan veliki projekt. Hoćete vi reći investitoru čekajte dok mi sad izvršimo rebalans ili ne znam ni ja što. Da, zato nam i stvari ne idu, zato što smo potpuno nefleksibilni, zato što kad treba nešto odraditi onda kažemo čekajte, imamo tu jednog čovjeka, on će to odradit kad stigne. A sa ovim dajemo mogućnost da, treba nam privremeno nešto potegnut pa ćemo potegnut. Kolega Šuker, imali ste repliku i sad saslušajte odgovor./… Nisam završio. Dakle, to je ono što daje fleksibilnost. Bit će stvar, negdje to neće trebati. Pa neće se to svugdje uvjetovati. Ali vi imate specifičnosti. Pa uzmite obnovu zemljišnih knjiga. Znate koliko kad lokalna samouprava zato što je u interesu pridonese koliko ide brže. Strahovito. Zašto? Zato što da. Na razini države nekad nemamo novaca za to odfinancirati. Pa hoćemo pustiti da to stoji ili ćemo dati mogućnost lokalnoj samoupravi koja hoće sudjelovati da sudjeluje u tome. Dakle, ponavljam stvar je fleksibilnosti. Što se nas tiče, kažem razgovarali jesmo sa investitorima. Nitko nije stavio taj problem tako da ne vidim, zbilja ne vidim problem u ovom. Dapače, mislim da ćemo s ovim brže rješavati stvari. A bit je brzine. Jer ako budemo i dalje tretirali sve lako ćemo, stići ćemo, ide to po svom redu, u redu ste, doći ćete za dvije godine na red itd. nećemo se pomaknuti nigdje. A to nam se prečesto događa. Frano (HDZ)** Zahvaljujem. Gospodine ministre, rekli ste da je riječ o upravnom postupku. A u upravnom postupku troškove snosi ona stranka koja je pokrenula postupak. Zakon o upravnom postupku, evo članak 161. stavak 2. u postupcima pokrenutim na zahtjev stranke ili upravnim stvarima u kojima sudjeluju dvije stranke ili više njih s protivnim interesima troškove postupka snosi stranka na zahtjev koje je postupak pokrenut. Dakle, tu je situacija jasna i nema nikakvog razloga da se troškovi sad dijele na onu osobu koja je protivna, koja je suprotna, koja ima suprotan stav od toga. Dakle, to je članak 161. Zakona o Druga stvar, govorite opet članak 46., meni je jasno da vi želite zaštititi državu ako želi izgraditi vodovod, ako želi izgraditi ceste itd., što je dobra namjera, odlična. Međutim, u istom košu su sada i strateške investicije koje su u interesu privatnika, o tome se radi. Jer vi kažete uzimajući u obzir uporabna svojstva nekretnine koja je imala prije promjene namjene. Znači, i privatni investitor može promijeniti namjenu i onda reći treba uzeti u obzir kakvo je svojstvo nekretnina imala prije promjene namjene. Dakle, to treba napraviti distinkciju. Idemo se dogovoriti što je od državnog interesa, što je od javnog interesa, što je opće dobro a što su strateške investicije privatne gdje će se očito mijenjati namjena, gdje će se koristiti ovaj članak kako bi se umanjila zapravo vrijednost nekretnine. O tome treba govoriti. Odgovor na repliku, ministar Orsat Miljenić. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepa. To sam već naznačio prethodno da ćemo razmotriti i svakako nije nam u interesu otvoriti pogodovanje upravo kroz spekulacije o privatnom. Znači da je na jednoj strani zatvoreno a na drugoj otvoreno. Dakle, to je jedna od stvari koju ćemo razmotriti. Zato i je javna rasprava da upravo čujemo i da vidimo što možemo napraviti, što ne. Evo, hvala. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepa. Gospodine ministre govorili ste da će se tržišna vrijednost nekretnine biti naknada za izvlaštenje. To tako jednostavno zvuči ali je to najproblematičnija kategorija ovog prijedloga zakona. Preduvjet da bi se razgovaralo o tržišnoj cijeni je razmjena dobara i usluga. Na većini tržišta ne postoji uopće razmjena, a kamoli da bi došlo do ravnoteže tržišta i ravnotežne cijene koja je jedina realna, a takve nema. I što se onda događa? Lako je u onim jasnim situacijama gdje se stanovi prodaju, kuće prodaju jedna do druge, ali kad kažete napraviti ćemo školu, sagradit ćemo školu na mjestu gdje nije bilo prometa nekretnina nikako, jednoga će se vlasnika izvlastiti. Nakon sagradnje škole tog vlasnika će se isplatiti po 5 ali onaj vlasnik koji je ostao kao susjed više nije vrijednost te nekretnine 5 nego 105 nakon sagradnje škole. Ali isto tako i kad kroz polje prođe i poljoprivredno zemljište cesta nije ista vrijednost prije izgradnje ceste kad se nekoga ekspropira i oduzme i da mu se naknada a da nema prometa tu godinama nikakvog a kad prođe cesta i izgradimo cestu 50 puta ili 100 puta je veća cijena onih kojima nije izvlaštenje bilo. To je jedna velika nepravda i na to treba misliti. Tržišna cijena je najproblematičnija, ona se ne može odrediti administrativnim putem nikako. Onda nije tržišna. A da bi bila tržišna mora postojati promet nekretnina, a imamo područja u kojima nema prometa nekretnina. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, ministar Orsat Miljenić. **Miljenić, Orsat** Potpuno se slažem s vama, međutim tržišna cijena je definirana kao takva Ustavom. Da, ona je znači naznačena kao tržišna i to je razlog zašto ovdje prvi put naznačujemo tu jedinstvenu procjenu koja će uzimati više parametara i gdje ćemo pokušati uvesti reda upravo i u ovakvim slučajevima koje vi spominjete. Jer činjenica je da mi imamo čitav niz prostora koji nemaju tržišnu cijenu jer nema tržišta, ništa se ne događa. Ali to je nešto što možemo samo uvođenjem jedinstvenog procjeniteljskog sustava što je predviđeno ovdje posebnim propisom, ne može se urediti ovim zakonom, jer se odnosi na čitav niz postupaka ne samo na izvlaštenje. Nažalost, to je jedna stvar koju mi u 20 godina nismo uspjeli riješiti. Dakle, mi imamo definiciju tržišne vrijednosti. Vidite i sami u praksi da ona na istom prostoru zna varirati 10, 20 puta, posebnim propisom to ćemo dovesti u red. Ovdje nije u zakonu zato što taj posebni propis ide puno šire od samog izvlaštenja, ali slažem se međutim takva je ustavna definicija i zato se njoj moramo prilagoditi. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo. Pa poštovani ministre rekli ste da promjena namjene zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko ako je planirano prostornim planom da će biti vrednovano i plaćat će se naknada kao za građevinsko. Međutim, ako se radi o izgradnji ceste da onda to nema logike i bit će plaćeno kao poljoprivredno. Ja imam konkretni primjer i pitanje za vas. Grad Vodice planira izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. To je planirano na površini koja je sada poljoprivredno zemljište. Da bi mogli dobiti lokacijsku dozvolu morali smo u svojoj prostorno-planskoj dokumentaciji tu česticu staviti i namijeniti za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Naravno nakon dobivene lokacijske dozvole to se sad vjerojatno smatra građevinskim. Moje konkretno pitanje da li će procjenu tog zemljišta raditi građevinski sudski vještak ili procjenitelj za poljoprivredno zemljište jer je izuzetno velika razlika u cijeni poljoprivrednog zemljišta grada Vodica ili građevinsko? Hvala lijepo. Dakle, ponovno jedna od nelogičnosti sadašnjeg sustava jer sada bi bilo moguće jedno i drugo. Dakle, tim posebnim propisom će se ustanoviti procjeniteljska struka, odnosno način procjene koji će biti onda jedinstven. Dakle, neće dolaziti do tako velikih odstupanja. Ovdje, i još jedno bih naglasio, stavili smo uzimajući u obzir, dakle nije jedini kriterij i obzirom upravo na ovu promjenu namjenu. I ovdje je logično da se utvrđuje prema onom prije nego što ste vi išli u izmjenu dozvole, tako je. Jer je, ono postaje nešto drugo samo zato što vi radite …/Govornik se ne razumije./… Ako vi odustanete ono i je i dalje to što je, ono nema tržišnu vrijednost građevinskog zemljišta. I tu mi je drago da tu postoji u tom dijelu, ovo sam rekao, što se tiče ovih privatnih itd. možemo razgovarati ali to je to. Znači posebnim propisom će se uredit kako će se procjenjivat, ali upravo je to, ja mislim na ovaj odličan primjer koji ste stavili, što hoćemo postići zakonom, jer nikakav, logično da nije, pa ne može nitko to prodat ni za što drugo, jer ne postoji nego kao poljoprivredno, postoji nešto drugo samo zato što općina oče gradit pročistač, ako općina kaže nema ga, to je i dalje poljoprivredno. I sad bi smo mi, kako je sada ustroj rekli, općina je promijenila namjenu, onda dolazi spekulant takvom vlasniku kaže daj mi, prodaj mi to to ti je još uvijek poljoprivredno, ovaj mu proda, a još bolje neko ko je znao da će općina možda promijenit još prije nego što je promijenjeno, čovjek jadan prodaje i onda neko kaže ah to je sada postalo građevinsko, zato što je pročiščać i ja neću deset nego hoću tisuću ili pet tisuća. I to nam se stalno događa, pa to svugdje imate primjera oko sebe. Dakle, to hoćemo s ovim izbjeći. Ovo je upravo dobar primjer primjene ovog stavka. Evo hvala. Kolega Grubišić jeste vi odustali ili? **Grubišić, Boro Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Je da je vrijeme podmaklo i da su replikanti prije mene iscrpili zapravo i moju temu koju sam htio ministra pitati, ali ipak ću naći određene. Naime, govorili ste o tome da se zlorabi zapravo ovaj instrument izvlaštenja i da su mnogi upravo u ovom segmentu da kažem kupovine zemljišta po minimalnim cijenama od privatnih vlasnika došli u posjed nekretnina gdje su preko inteligence servisa kako kaže …/Govornik se ili su iz određenih izvora dobili informacije kamo će ići određena infrastruktura. Pa npr. priča se o koridoru, pardon o koridoru 5c i nekim ljudima koji su oko Slavonike pokupovali zemlju, jel prije izgradnje Slavonike pa čak i govorka se i o Pelješkom mostu i tamo gdje treba doći nožište Pelješkog mosta na kopno, na poluotok Pelješac da ima ljudi koji su pokupovali već ranije, ali ja o tome ne bih to je stvar nekoga drugoga. Dakle, takve stvari u svakom slučaju treba zapriječiti i spriječiti. Ono što mene ovdje u ovom članku 38., neću reći da me smeta, nego me zanima, imenica dakle obijest, dokle seže ta obijest i što je to obijest i definicija u pravnom smislu, dakle krivnjom ili obijesti ko snosi troškove, ko prvi troškove postupka. Šta je to obijest i dokle seže ta obijest? I drugo, kad ste govorili o povjerenicima za investicije, vrlo je zanimljiva ta definicija onih koji bi trebali prema ministarstvu, ministrici vanjskih poslova voditi za ruku investitora do svih mogućih institucija, to znači da nam zapravo te institucije i ne trebaju ako će to povjerenik obaviti sve. Zbog čega je toliki broj zaposlenika po tim državnim institucijama ako to povjerenik obavi sve u 15 dana, što su radili, što će raditi ili što uopće rade ljudi Hvala lijepa. Odgovor na repliku ministar Orsat Miljenić. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepa. Dakle, o povjerenicima nisam govorio pa neću o tome odgovarat, ali što se tiče obijesnog vođenja postupka on je u praksi se definira kao onaj trošak koji vam nije stvarno potreban da bi realizirali svoje pravo, a tražite recimo, tražite odgodu nekog ročišta bez stvarnog razloga, onda stranke odlaze, imale su stvaran trošak koji treba neko platiti a vi ste to tražili bez opravdanog razloga. to se određuje u praksi, ne mogu vam reći konkretno, ali to je, ono što vam ne treba kao stvarni trošak, kao stvarni radnja u postupku, a inzistirate na njoj i provodite je, dakle to U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Davor Miličević. Izvolite. Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani ministre, uvažene kolege zastupnice i zastupnici prije nego bi pristupio izlaganju zahvalio bih se Hrvatskoj cijeloj na pokazanoj solidarnosti za nastradale ljude koji su imali poplavu ovih dana. Evo i ja sam malo umoran, ovo je šesti dan kako se mi borimo sa stihijom, situacija je dosta teška, nešto se uspjelo obraniti, nešto ipak nije. Evo šesti dan još uvijek voda nadolazi iako ima nekih naznaka da će to stati. Ovim putem bi također zamolio ljude dobre volje koji šalju pomoć u Županju, prvenstveno Županju jer je tamo Crveni križ, da malo nazovu Crveni križ da se malo koordiniramo jel imamo preveliku navalu pomoći. Sada to curi a kasnije kada bude trebalo možda će samo stat. Pa bi zamolio, evo putem ove govornice i javnosti da nazovu Crveni križ u Županji i da se malo uskladimo i da na neki način ta pomoć duže traje, trebat će. Pred nama se nalazi konačni prijedlog Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade, predlagatelj zakona u obrazloženju istoga i započinje citiranje članka 3. Ustava Republike Hrvatske koji kaže: "Nepovredivost vlasništva jedna je od temeljnih vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske." da bi zatim citirao članak 48. te 50. Ustava Republike Hrvatske prema kojima je pravo vlasništva zajamčeno Ustavom, ali je određena i mogućnost da se radi općeg dobra može oduzeti ili ograničiti uz naknadu tržišne vrijednosti ako je to u interesu Republike Hrvatske. Ovakvim prijedlogom zakona mislimo da se proširuje i ustavna zaštita vlasništva, tako osim što uz nepovredivost vlasništva dodaje se i novi kriterij nedodirljivosti, a zašto nedodirljivost, iznije ću u ovom svom izlaganju nešto kasnije. Nadalje, zakonodavac kao razlog izmjene dosadašnjeg Zakona o izvlaštenju navodi i potrebu izvlaštavanja … i tržišne slobode, ponovo se pozivajući na članak 49. Ustava RH i potrebe hitnog pokretanja investicijskog ciklusa u RH kao glavnog pokretača rasta i razvoja hrvatskog gospodarstva i stvaranja preduvjeta za povećanje investicija u hrvatsko gospodarstvo i unapređivanje uvjeta za gospodarenje dobrima od interesa za RH. Nažalost, sve gore navedeno je ono dobro što bi trebalo biti ovaj zakon u teoriji, ali odredbe samog zakona su u suprotnosti sa gore … ciljevima predlagatelja zakona. Čak bi se moglo reći da je … zakona u suprotnosti sa obrazloženjem istoga. Obzirom na kratkoću vremena, iznijet ću samo neke primjedbe na zakon. Pa tako krenut ću od samog početka, a to je utvrđivanje interesa RH, članak članak 13. zakona kojim je propisano da odluku za izgradnju građevine ili izvođenje radova u interesu RH donosi Vlada RH na prijedlog korisnika izvlaštenja. Smatra se da je interes RH utvrđen ako je posebnim zakonom propisano da je izgradnja građevine ili izvođenje radova u interesu RH, a a odluku o utvrđivanju interesa RH … slučaja gore propisanih donosi Vlada RH uz prethodno mišljenje Odbora Hrvatskog sabora u čijem djelokrugu je promicanje učinkovitog korištenja i uređenja prostora i odbora u čijem je djelokrugu područje usklađivanje i unapređenje gospodarskog života. Nadalje, člankom 14. je propisano što sve prijedlog mora sadržavati pa radi nepotrebnog ponavljanja zakonskog teksta reći ću da se radi o 6 točaka koje mora sadržavati prijedlog. A članak 15. je naveo da uz prijedlog za određivanje interesa RH mora se podnijeti mišljenje općinskog ili gradskog vijeća te županijske skupštine, odnosno gradske skupštine grada Zagreba na čijem se području namjerava graditi ili izvoditi raditi te pravomoćna lokacija i dozvola.

uz prijedlog koji treba sadržavati 6 stavki, prikupiti mišljenje općinskog, odnosno gradskog vijeća zatim županijske skupštine, mišljenje Hrvatskog sabora, a nakon toga odluku treba donijeti Vlada RH. Dakle, sami možete zaključiti koliko vremena i truda će biti potrebno samo za dokazivanje da određena građevina ili izgradnja je u interesu RH s tim da ne s tim da ne treba zanemariti i činjenicu da sve to treba doći i do pravomoćne lokacijske dozvole što je ponovo jedan zaseban upravni postupak. Ako se i kada uspije ishoditi odluku o utvrđivanju interesa RH, prelazi se na drugu fazu, a to je postupak s pripremljenim radnjama u svrhu izvlaštenja. Takvu odluku donosi nadležno tijelo, a protiv kojih se može izjaviti žalba o kojoj žalbi odlučuju ministarstva. Nažalost, svjesni smo činjenice vezane za brzinu rada državne administracije koja je zatrpana velikim brojem razno raznih potrebnih i nepotrebnih poslova te sami možete zaključiti koliko dugo vremena će trebati da se ishodi odluka o prijedlogu za izvlaštenje. Ono što je jako važno u ovom konačnom prijedlogu zakona jeste i članak 19. koji se odnosi na sufinanciranje rada tijela nadležnih za provedbu postupka izvlaštenja. Što se s ovim člankom predviđa? Dakle, izričito je predviđeno da jedna stranka u postupku financira, plaća … tijela, dakle voditelja postupka, kao npr. suca u parničkom postupku koji donosi rješenje o izvlaštenju i određivanju naknade. Naravno da taj voditelj postupka koji financira plaća korisnik izvlaštenja neće donijeti izvlaštenje u korist vlasnika, već u korist korisnika izvlaštenja, odnosno na štetu vlasnika. To bi u stvari bila identična situacija kada bi npr. neko osiguravajuće društvo plaćalo rad sudaca u parničkom postupku u kojem bi to osiguravajuće društvo odmah automatski bilo privilegirana strana jer sigurno ne plaća suce na svoju štetu. Stoga predlažem da odredbom članka 19. konačnog prijedloga zakona jednostavno ne smije zbog svoje nemoralnosti i protuustavnosti opstati jer … i potiče koruptivno djelovanje, zato ga treba bezuvjetno brisati. kratkoće vremena preskočit ću … radove u svrhu izvlaštenja te ću se osvrnuti na članak 25., 26. i 27. zakona. Članak 25. propisan je postupak osiguranja dokaza o stanju i vrijednost nekretnine te je određeno na koji način će se utvrditi vrijednost nekretnine dok je člankom 26 propisano da se u zahtjev za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine korisnik izvlaštenje mora podnijeti pravomoćnu … dozvolu, a potom će ministarstvo, odnosno nadležno tijelo odrediti usmenu raspravu radi određivanje vještačenja ili procjene bez odgode, ali najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja određenog zahtjeva za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine. ukoliko se posrednik nekretnine i korisnik izvlaštenja na usmenoj raspravi ne usuglase … vještaka i procjenitelja, ministarstvo i nadležno tijelo na istoj raspravi će samo odrediti vještaka. Nadalje, članak 29. i 30. propisano je i sadržaj isprave i isprave koje se moraju uz izvlaštenje podnijeti. Valja napomenuti da uz prijedlog za izvlaštenje mora biti naznačeno 5 stavaka, a uz prijedlog za izvlaštenje mora se podnijeti 4 dokaza, nalazi, mišljenje, pravomoćna lokacijska dozvola, parcelacijski elaborat, ako nije sastavni dio lokacijske dozvole, a također određeno je da kao dokaz mora se priložiti i podatak da je sa vlasnikom nekretnine pokušano sporazumno rješenje pitanja stjecanja prava vlasništva, a u slučaju većeg broja nekretnina i više vlasnika korisnika nekretnine, korisnik izvlaštenja dužan je dostaviti dokaz o objavi ponude vlasnika nekretnina koja onda mora biti objavljena u dnevnom tisku ili radio ili televiziju ili Nakon svih tih predradnji koje bi se trebale … rješenju, izvlaštenju konačno donosi ministarstvo, odnosno nadležno tijelo, a protiv tog rješenja … stranka ponovo ima pravo žalbe te korisnik izvlaštenja stječe pravo na posjed izvlaštene nekretnine dano pravomoćnosti rješenja izvlaštenju. Iz svega gore navedenog jasno se da zaključiti da se radi o iznimno složnom postupku jer pored niza zapreka koje donosi ovaj zakon istome treba dodati i neuređenom stanju u zemljišnim knjigama i katastarskim operatima. Zašto to kažem? Naime, među ostalim ovim zakonom regulirano je da se odluka o pokretanju postupka i odluka o izvlaštenju dostavlja vlasnicima nekretnine što je samo po sebi normalno. Ali nije normalno u društvu u kojima su zemljišne knjiga i katastarski operati nisu u cijelosti točni te su neusklađeni. Pa kao primjer jedne stvarne situacije naveo bih slučaj objekta komunalne infrastrukture koji je u općem interesu i kao takva u interesu RH te je odmah u startu utvrđeno da se u zemljišnim knjigama kao vlasnici nekretnine vode tri osobe od kojih je jedna umrla, te se iza nje nije proveo ostavinski postupak, a druge dvije su u Australiji ili BiH na nepoznatim adresama. Dakle prije svega treba provesti ostavinsku raspravu i donijeti rješenje o nasljeđivanju, a nakon toga dostaviti strankama prijedlog za izvlaštenje. Samo prikupljanje dokaza te drugog zakonom propisanog materijala iziskuje previše vremena, te novca i strpljenja. Posebno je pitanje poništenja pravomoćnog rješenja o izvlaštenju kojim se daje pravo prijašnjem vlasniku da traži poništenje pravomoćnog rješenja o izvlaštenju u određenim rokovima i uz određene uvjete. Navedeni član zakona i pravo utvrđeni su istom zasigurno će dovesti do velikog broja sudskih postupaka nakon provedenog postupka izvlaštenja. A s obzirom na činjenicu da od pokretanja postupaka nekog projekta u RH do njegove realizacije u svakom slučaju traje i više godine, a vrlo često i desetak godina. U glavi 6 istog zakona određeno je na koji način će se utvrđivati naknada za izvlaštenu nekretninu, te člankom 46.do 56.propisana je procedura utvrđivanja te naknade te brisanje hipoteke služnosti i drugih stvarnih prava. Sve to opet produžuje vrijeme postupka izvlaštenja jer sve te odluke dostavljaju se nadležnim službama, a protiv odluka tih službi ima se pravo na žalbu. Sve gore izneseno je samo jedan dio primjedbi na predloženi tekst zakona jer bi navođenje svih primjedbi predugo trajalo npr. članak 38.troškovi postupka, 46 naknada za potpuno izvlaštenu nekretninu itd. Stoga ono što sam na početku rekao jeste da predloženi zakon predstavlja nemoguću misiju za pokušaj izvlaštenja. Potvrđeni iznesenim primjedbama i zasigurno ovako predloženi zakon neće sigurno dovesti do cilja koji je zakonodavac imao kada je predložio ovakav zakon odnosno olakšavanje investitorima izgradnje građevina odnosno izvođenje radova u interesu RH. već upravo suprotno ovakvim prijedlogom zakona onemogućiti će se bilo kakva investicija u RH nad nekretninama u vlasništvu fizičkih fizičkih ili pravnih osoba, a posebno bih napomenuo da ovakvim prijedlogom zakona na uštrb jednog prava iz Ustava RH u značajnoj mjeri dovodi u pitanje druga prava građana RH, a prije svih da su nositelji vlasničkog prava i njihovi korisnici dužni pridonositi općem dobru. Hvala. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Miličević problematizirali ste između ostaloga i postupak naknade za izvlaštenu nekretninu pa bih ja nastavio na onome što ste vi rekli, a dijelom se referirajući na stav ministra. Dakle, pretpostavka postupku za utvrđivanje interesa RH i pretpostavka i pretpostavka postupku izvlaštenja je pravomoćna lokacijska dozvola. Pravomoćna lokacijska dozvola podrazumijeva da je za prostor na kojemu se vrši izvlaštenje donesen i usvojen prostorni plan i da nema tog prostornog plana ne bismo mogli donijeti ishoditi lokacijsku dozvolu, što znači dalje da se radi o radi o građevinskom zemljištu. A građevinsko zemljište je zemljište koje je izgrađeno, uređeno ili prostornim planom namijenjeno za građene građevina ili uređenje površine javne namjene. moram reći gospodine Miličeviću kako to Vlada ovim zakonom misli provesti članak 46.stavak 3.da će vlasniku zemljišta platiti tržišnu vrijednost sukladno namjeni nekretnine koja je bila prije izvlaštenja? I zašto bi to samo radila kada je u pitanju cesta, a ne bi kada je u pitanju primjerice tvornica, škola, stambeni objekt, aerodrom ili golf igralište? Koji će to kriteriji voditi Vladu ili Ministarstvo pravosuđa kada postoji prostorni plan kojim je točno utvrđena namjena moje nekretnine koja ja bila poljoprivredna do donošenja plana, ali u onom trenutku kada je plan stupio na snagu onda je to građevinsko zemljište jer da tome tako nije ne bi se mogla ishoditi pravomoćna lokacijska i ne bi se moglo uopće pristupiti

Dakle malo se vrtimo sada u krug. S jedne strane koliko sam shvatio osnovna zamjerka zakona je da sve ide sporo, mi nekom oduzimamo vlasništvo. Ako mislite da to treba urediti tako da netko donese dekret i uzima se to, to i to, to će biti brzo. Ali to će biti priča neustavna. Dakle mi ovdje jesmo ugradili čitav niz zaštitnih mjera za vlasnike i to tako mora biti, izvlaštenje je iznimno. Ne mogu doći investitori u Hrvatsku i reći hoćemo da se izvlasti cijela zemlja i hoćemo da to napravite u dva dana da bi mi gradili jer mi oduzimamo nečije vlasništvo na tome ne možemo inzistirati, ja ne mogu to kao ministar pravosuđa prihvatiti. Dakle, taj zahtjev da se miču iz zakona sve ove zaštitne mjere koje su postavljene u zaštiti interesa vlasnika čije se ipak vlasništvo oduzima, na to ne možemo pristati. Mislim da smo postavili ovaj balans. Ovdje se mi stalno vrtimo oko istog. Vi stalno ne čitate završni dio rečenice znači u svrhu izvlaštenja. Dakle, na vaše pitanje kako što smo imali pitanje Vodica i dobar primjer, da, ako je promijenjen prostorni plan da se gradi pročiščivać onda će se utvrđivati prema onom prije toga. Ali ako je promijenjen generalno da bude građevinsko onda je to posao građevinskog i normalno da će se po građevinskom utvrđivati. Dakle, tu je, postoje te zadnje dvije riječi ili koliko, tri u stavku koje mijenjaju stvar. I sada bih ja također ako govorimo, ako su tako velike primjedbe na to pa ajmo definirati u čemu je problem. Hoćemo to maknuti? Ali onda znamo što smo, onda smo vratili se spekulacijama. Onda će u Vodicama, vi ćete platiti, hoćemo to vratiti? Možemo ako je to vaš prijedlog, možemo o tome razgovarati ali dajte ga definirajte. Ako je to prijedlog da se miće stavak 3. možemo o tome razgovarati. Ali mi smo stalno ovdje u krugu, malo bi ga micali, malo ga ne bi micali. Znači ne čitamo zadnje tri riječi i onda preko toga napadamo cijeli stavak zato što je ne znam loš, O.K. možemo razgovarati ali onda znajmo što to znači. Vraćamo se na postojeće, vraćamo se na to da će Vodice platiti tržišnu cijenu nečeg što je samo pročiščivać ali će platiti koliko, 20 puta više i ne samo Vodice nego tako svak. I svaka cesta kada se gradi, možemo se na to vratiti ali dajte onda to definirajte kao prijedlog. Jer ja zapravo sada ne znam koji je konkretno prijedlog. Hoćemo to brisati? Mislim da smo razgovarati o tome da se tu razdvoji javno i privatno i da smo rekli da ćemo to razmotriti ako je to. Ali ako je to prijedlog. Ali ako hoćemo micanje cijelog tog stavka možemo i o tome razgovarati, ajmo to staviti onda kao prijedlog. Ali ponavljam, znajmo što on znači i znajmo kome pogodujemo, pogodujemo spekulaciji, isključivo spekulaciji. Ali dajte recite hoćemo, maknite to. Isto kao i ova brzine, ajde recite hoćemo, ubrzajte maksimalno, provedite sve za dva dana, ne zanima nas interes vlasnika. Možemo, ali dajte definirajte. Jer kažem, problem je evo ako mogu reći što zapravo nama bi u ministarstvu bilo bitno da dobijemo konkretan prijedlog. Mi onda možemo popraviti tek zakon. Ali ako s jedne strane imamo maknite stavak 3. a s druge strane on je zapravo jako dobar samo ga razgraničite javno i privatno, pa dajte što je jedno ili drugo? Ne može biti jedno i drugo. Dakle, dajte nam nekakav prijedlog konkretan, razmotriti ćemo ili ćemo ga prihvatiti ili nećemo, obrazložiti ćemo zašto ali da znamo gdje idemo. Jer sada ćemo opet se vratiti to se pogoduje, ne pogoduje. Vi ste govorili, ja se slažem s onim što donosi Sabor, govorili smo o prostornim planovima da to možemo staviti da ćemo s time ubrzati. I to smo već govorili, rekao sam vam da ćemo to razmotriti. Dakle to je konkretan prijedlog zašto ne? Dapače. I u svakom drugom slučaju ali da znamo što hoćemo. Dakle, nama ako smo tu, vodimo, ja sam svaki put u Saboru, na svakoj raspravi zato da bih čuo raspravu i da bih popravio zakon u čemu god se može popraviti ali dajmo konkretan prijedlog. Ja ovdje zbilja ne znam sada što je konkretan prijedlog. Mičemo stavak 3. ili ne. Evo hvala lijepo. ja sam siguran da ministar ima izuzetno dobre namjere jer na odborima na kojima surađujemo dobra je suradnja i …/Govornik se ne razumije./…. Međutim, evo danas iz ovih svih rasprava vidljivo je da ovaj zakon koji je novi u principu najvećim dijelom je primjenjuje se po starom. Moja sreća ili nesreća što sam radio na tim poslovima jer poslovi kada vi nešto nekom oduzimate u svakom slučaju nisu dobri. Ali reći ću samo jedan primjer u Županiji imamo jedan predmet o izvlaštenju 25 godina traje. Isto tako ovaj zakon treba popratiti one zakone koji će doprinijeti da se Hrvatska izvuče iz gospodarske krize i tu se ne bi trebalo baš često puta pitati neki sitni interes već interes nas sviju. Tu se slažemo. Prijedlog …/Govornik se ne razumije./… jer prijedlozi koje mi damo često puta ne budu prihvaćeni iz tog razloga, iz ovih svih rasprava trebao bi se izvući konkretan prijedlog da bi nama na neki način svima bilo bolje. Situacija je jako teška, to svi znamo i bilo bi dobro kada bi mi svi donijeli neki zakon koji bi nama svima dobro donio. Međutim, je li ima netko čaroban štapić? Nema. Kažem, pozdravljam inicijativu ministra ali to su neki primjeri koji će se možda uvažiti ili neće uvažiti neke promjene vjerojatno bi mi zakon podržali. Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Gospodine ministre ja sam u prvoj replici jutros rekao i ponoviti ću da je ovaj zakon trebalo raspraviti paralelno sa zakonom o o određivanju vrijednosti nekretnine. To sam rekao i to je bila prva moja jutros replika i sada stojim pri tome. Jer ovo vam je najbolji dokaz da mi, da smo raspravu o izvlaštenju gotovo u cijelosti sveli na utvrđivanje tržišne vrijednosti i procjene nekretnina. Ali nisam se zbog toga javio za repliku vama nego postavljam pitanje, mene kao vlasnika nekretnine kojim mi je prostornim planom određena namjena? ja bez te parcele, bez te nekretnine ostajem bila ona namijenjena za pročiščać kao što je to u Vodicima ili bila namijenjena za bolnicu ili za vrtić ili za neku drugu namjenu koja je propisana prostornim planom. Prema tome iz ovog zakona ja ne vidim kada ćete vi i vaše ministarstvo odrediti hoćemo li nadoknaditi kao vlasniku zemljišta, vlasniku parcele i utvrditi tržišnu vrijednost kao da je građevinsko zemljište ili kao da je poljoprivredno zemljište? Ja to odavde do kraja ne vidim. Vi kažete u stavku 3. članka 46. da ćete, da će ta vrijednost biti utvrđena vodeći računa o namjeni koja je bila prije promjene, prije promjene. A nisam shvatio da li će se to odnositi kada je u pitanju cesta, kada je u pitanju pročiščivać, kada je u pitanju neka druga namjena koja može biti iznimno profitabilna. Prema tome, držim da je vrlo upitno ovakvo određenje prije nego što ne budemo utvrdili postupak procjene određene nekretnine u ovisnosti o njenoj namjeni nakon realizacije prostornog plana. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Odgovor na repliku, ministar Miljenić. koja je povod izvlaštenja, dakle to je ključno. Znači, ako se ona mijenja samo građevinsko zato što je postala građevinsko, normalno da se ona i da je tržišta vrijednost građevinskog. Ali ako je povod izvlaštenja bila gradnja pročišćača onda se to mijenja, onda to ide pod poljoprivrednu. Evo to je ta razlika, jer je tu bit da to postaje, tu vrijednost dobiva samo jer je tu općina odlučila to graditi. Ali ne zato što je to stavljeno ukupno u tržišni promet i zato što je na tom području to postalo građevinsko i onda i vi i ja možemo doći, kupit, prodat, onda ona ima stvarnu tržišnu vrijednost. Ali tu neće nitko. Tu općina gradi ili ne gradi i tu je logično da se utvrđuje prema onom prije nego što je općina to stavila. Evo to je intencija. Ali zato kažem, ali ona je ograničena isključivo na povod izvlaštenja. Znači normalno je kad se promijenio prostorni plan i vi ste sad nešto dobili u građevinsko, pa normalno je da je to građevinsko i da će vam se izvlastiti po toj cijeni. Ali ako je povod tome pročišćač cesta onda je to samo taj povod i onda se vraća prije te promjene.

Sjednite pet minuta s ministrom pa objasnite, a nemojte ovo. Goran Marić, replika. Gospodine ministre, govorili ste da želite čuti što je prijedlog. Pa ima više prijedloga, nije samo jedan. Evo konkretan. Ne može biti ista, niti smije biti ista procedura izvlaštenja ako je korisnik izvlaštenja Republika Hrvatska ili korisnik izvlaštenja privatna osoba iz najjednostavnijeg razloga zato što se uspoređuje, u isti koš stavljaju opći interes, interes Republike Hrvatske i komercijalna djelatnost. To treba distancirati jasno. Govorili ste da mi nismo za zaštitu vlasnika nekretnina. Dapače, itekako smo za zaštitu vlasnika nekretnina, a najviše evo očitujem se u drugom prijedlogu da ne može troškove snositi vlasnik nekretnine u procesu izvlaštenja što smo i rekli malo prije da je to suprotno čak i Zakonu o upravnom postupku. Ako netko želi zašto korisnik izvlaštenja ne snosi troškove izvlaštenja? Zašto bi netko iz Australije morao dolaziti plaćati zrakoplovne karte, trošak ovdje nema nikoga, možemo hotel platiti gdje će noćiti još da bi mu netko došao i rekao to više nije tvoje i to u nekakvom, da bi netko sagradio ne bolnicu, ne vrtić, ne kanalizaciju, nego možda trgovački centar. Jer Vlada može proglasiti da je i trgovački centar od interesa Republike Hrvatske. Ovdje se kaže da Vlada proglašava i izvođenje radova u interesu Republike Hrvatske na prijedlog korisnika izvlaštenja. To znači da Vladi treba privatnik reći što je interes Republike Hrvatske i onda će Vlada, ne zna ona sama što je interes Republike Hrvatske, nego nju, ima ona savjetnika u privatnom sektoru, o njima će reći taj privatni sektor. To je interes vaš, a ne to je naš interes. Oni samo znaju što je njihov interes, a ne opći interes. O općem interesu vodi politika i Vlada, a ne privatni sektor. Jer da je privatni sektor onda ne bi bilo poplava da on vodi brigu o općem interesu. evo ja bih ako mogu apelirao ponovo ako citiramo zakonske odredbe niste sad to, prije citiram da se pročita cijela. Dakle, ono kako je pročitan dio odredbe iz Zakona o upravnom postupku nije korektan jer je pročitano sve. Dakle, neću ga sad čitati, ali treba pročitati sve pa će se vidjeti što točno tamo piše. Drugo, da li je javni interes da se na području jedne nerazvijene općine sagradi tvornica i zaposli 200 ljudi. Ja mislim da je. I u čem je onda problem? Ali to je komercijalna djelatnost, to ne gradi država. Jer vi biste nama, vi zapravo kažete da ako gradi država takvu stvar onda je to javni interes, ako kaže privatnik onda nije. Ja ne mislim da je to, to je javni interes i vaš i moj i svih ljudi, mislim svih nas jer ćemo dobiti u proračunu nešto više, ljudi će se zaposliti. Dakle, nije dobro tako proskribirati privatni interes komercijalni kad on doprinosi javnom. Na jednom otoku zaposlenje od sto ljudi je čudo. Ako trebamo izvlastit nešto za to, pa zašto se ne bi u proceduri koja je tu, u kojoj u segmentima sudjeluje i Sabor donijela odluka da to je javni interes i da se ide u izvlaštenje. Vi ovdje predviđate da postoji i uloga Sabora također, jer to nam je u interesu. ja mislim da je taj investitor dobro došao, da ga trebamo pomoći, možda negdje korisnije nego da se cesta probije. Jer netko mora po cesti, ona dobija svrhu kad netko radi pa putuje itd. Ali da sad, dakle to je. S jedne strane dakle citiramo zakone, hajmo ih citirati do kraja, s druge strane javni interes ne mora bit, on je zapošljavanje također svih nas. Evo hvala. Pa evo gospodine ministre tražili ste me konkretne prijedloge, a da bi se spriječile špekulacije konkretno predlažem da se zakonski propiše osnivanje prava prvokupa na koridorima cesta u korist Republike Hrvatske, a da se stavak 3. članka 46. o kojem toliko vodimo raspravu promijeni na način da se kaže da naknada se utvrđuje kao tržišna vrijednost nekretnini koja se izvlašćuje u vrijeme donošenja prvostupanjskog rješenja o izvlaštenju ili u vrijeme sklapanja nagodbe prema ovom zakonu, visini tržišne vrijednosti nekretnine koja se izvlašćuje u vrijeme određivanja naknade, odnosno u vrijeme sklapanja nagodbe. I to je konkretan prijedlog. **Zgrebec, Dragica (SDP)** I onda ga uobličite kao amandman … …/Upadica Škare-Ožbolt: Uobličeno je./… … pa će se o tome raspraviti. I sada kolega Dražen Đurović, izvolite. gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, gospodine ministre, zastupnice i zastupnici. Čuli smo stvarno niz različitih ideja oko ovog Zakona o izvlaštenju, pomalo ponekad i kontradiktornih barem se meni tako učinilo iz nekih klubova neki su se zalagali iz istih klubova za pojačanu zaštitu onih na na kojima se provodi izvlaštenje, a neki su se iz istih klubova zalagali za ubrzanje pojednostavljivanja te procedure i za još brže postupke izvlaštenja. ono što se meni zapravo postavlja kao pitanje i kod ovog zakona kao i kod mnogih drugih to je zapravo smisao i nekakav državni interes ili interes ovog trenutka za jedan takav zakon. Dakle, da li je problem izvlaštenja ili postupak izvlaštenja bio, ostao ili će u budućnosti biti zaista kočnica investicija, kočnica otvaranja radnih mjesta i kočnica rasta BDP-a u RH. Tko Tko je gdje i kada definirao da izvlaštenje problem zašto BDP u Hrvatskoj pada ili zašto BDP u Hrvatskoj ne raste posljednjih godina? Da li je izvlaštenje bilo problem u vrijeme najvećeg rasta tzv. stranih investicija, to je otprilike vrijeme 2006. do 2008. i koje su tada bile investicije? To je manje-više bio nekretninski biznis kako vole reći. Najveći broj ili najveći udio tih stranih investicija bile su zapravo investicije u trgovačke centre i u prodaju onih roba i proizvoda koje su se zapravo u Hrvatsku uvozile a ovdje u mnogočemu gušile hrvatsku proizvodnju i zatvarale tisuće i tisuće radnih mjesta i zapravo stvarale supstrat na kojem smo onda zaplivali u ovu recesiju u kojoj plivamo evo već punih 6 godina. Imali smo prošle dvije godine najveću stratešku investiciju otvaranja trgovačkog centra IKEA. Da li je on zapeo oko izvlaštenja? Pa nije, zapinje oko interesa tko će platiti radove na nekim cestama. Nije bio problem izvlaštenja. Ministar je pa pomalo i nekorektno govorio o problemu izvlaštenja oko otvaranja tvornica za 200 radnih mjesta. Bilo bi dobro čuti primjer gdje se to u Hrvatskoj zapela tvornica sa 200 proizvodnih radnih mjesta zbog problema izvlaštenja? U ovoj godini ili u prethodnoj godini ili godini koja je prethodila toj prethodnoj godini, a da nije trgovački centar. Dakle, nemojmo gajiti iluzije i nemojmo sanjati o tome da nas problem izvlaštenja kočio, koči ili će nas u budućnosti kočiti u otvaranju proizvodnih radnih mjesta u RH. Barem ja mislim da to nije bila zapreka niti problem niti da će biti. Kad je riječ o pojmu izvlaštenja evo silom prilika sam pokušao se malo ovako rekao bih ovako amaterski se educirati o međunarodnom pravu glede pitanja izvlaštenja odnosno eksproprijacije gdje otprilike pozicija stoji na tome da kako se god okrene država u postupku izvlaštenja je samo jedna stranka. Dakle, preporuka je da država bude stranka postupka. Ne može biti nositelj postupka. Sud vodi postupak, a država bez obzira na svoje interese predstavlja jednu stranu u tom postupku. Druga strana je privatna osoba ili onaj čija se nekretnina, zemljište, kuća i slično potpada pod to izvlaštenje. U tom kontekstu mislim da ovaj zakon relativno dobro zapravo kao i onaj prethodni na kraju definira te odnose iako neki zakoni u zapadnoeuropskim državama govore o pojmu javnog dobra, ne o pojmu interesa države jer interes države je zapravo interes jedne strane u postupku, a pojam javnog dobra je pojam onog zajedničkog interesa koji svi koji žive u toj državi imaju. Pojam javnog dobra ne postoji manje-više u našoj ovoj legislativi koja se tiče ovog problema. Dakle, interes RH je interes jedne strane bez obzira da li se radi o strateškim investicijama, bile one državnog karaktera ili privatnog karaktera to je ipak karakter RH ne kao skupa njenih građana već kao da li državnu vlast ili lokalnu vlast jedne strane u tom postupku. Jer nemojmo zanemariti činjenicu da s druge strane imamo čovjeka, osobu koja ima svoje privatno vlasništvo. I to privatno vlasništvo ne smijemo olako prepustiti i zapravo reći ma da postoje raznorazni interesi pa ćemo mi samo gledati da što brže i što više pojednostavimo postupak kako bi zbog interesa koji mi definiramo kao država zapravo vas doveli u situaciju da vi ostanete bez svog vlasništva. Govorilo se o tržišnoj vrijednosti nekretnina i složio bih se s onima koji su govorili da zapravo kad je riječ o procjeni vrijednosti nekretnina bi zaista bilo dobro kad bi mi imali poseban zakon, ne nikakav pravilnik ne neki podzakonski akt već jedan zakon koji bi se zapravo ovdje u Hrvatskom saboru u nekakvoj redovnoj proceduri donio i donio i koji bi imao puno veću snagu i značenje od nekog podzakonskog akta. Imali smo dramatičan prije, sada praktički prije nekoliko tjedana, činjenice da u kamere dva sudska vještaka brane dvije različite procjene jedne zgrade u Sisačko-moslavačkoj županiji. U čemu je razlika u njihovim procjenama bila? Pa samo u tome tko ih je platio. Onaj tko im je platio da kažu da to vrijedi 25, čovjek je branio sa dugogodišnjim iskustvom vještačenja sudski vještak je branio tezu da nekretnina vrijedi 25. Onaj vještak kojem je plaćeno da procijeni manje on je branio tezu da ta nekretnina vrijedi pet puta manje. A ni jedan navodno nije branio privatni interes, dakle i jedan i drugi su bili na neki način od različitih javnih ustanova plaćeni da izvrše procjenu nekretnine. Dakle, kad je pitanje problema investicija ili otvaranja radnih mjesta, ili konkurentnosti hrvatskog gospodarstva za otvaranja novih radnih mjesta, rasta BDP-a ne znam i nisam primijetio da iko kao nekakav zaista bazični problem isticao problem izvlaštenja. Uvijek je tu bila manje-više problem pravne nesigurnosti, problem visokih ulaznih troškova, problem visoke cijene rada, problem globalne nekonkurentnosti i cijeli niz problema, al najmanje problem toga da se ne može eksproprirat nekakvo zemljište. I naravno da tu postoje razno razne, kad dolazi do tih situacija, x,y općina i gradova pa i sama država imala je tu razno razne probleme i naravno da su ljudi precjenjivali neke nekretnine, ucjenjivali da su zbog toga stajali određeni određeni javni radovi, da se neke sportske dvorane zaista i sporije gradile, da se neki trgovački centri su teže gradili, ali nisam stekao dojam da je zbog toga stala i jedna proizvodna nekretnina u otvaranje radnih mjesta u kojima bi se stvarala zaista neka dodana vrijednost u Republici Hrvatskoj. I kad je riječ o tržišnoj vrijednosti činjenica je da ako ćete vi nekome eksproprirati kuću u kojoj je odrastao, koja ima svoje dvorište, u dvorište u kojem je odrastao, okućnicu u kojoj je zasadio svoje voćke, stabla i slično zato da bi tu prošla obilaznica nekog rada. Naravno da njemu osobno će ta nekretnina vrijediti višestruko više nego što je njena tržišna vrijednost. I naravno, s druge strane da smo imali nebrojen broj primjera ovoga o čemu je govorio ministar, mešetarenja odnosno zapravo trgovanja trgovanja tzv. povjerljivim informacijama ljudi koji su kupovali nekretnine i kasnije ih preprodavali, zašto? Zato što su imali te informacije. Čak imamo i primjer jednog ministra u ovoj Vladi koji je zbog toga, koliko sam zamijetio i otišao sa ministarskog mjesta. Ali ono što nisam primijetio da smo imali neke ozbiljnije sudske presude oko tih stvari iako na području posebno Jadrana, Dalmacije, Istre govorilo se i govori se o tisućama i desecima tisuća takvih slučajeva i primjera i nije bilo teško primijetit na bezbroj mjesta da su neki ljudi kupovali ogromna područja u nekretninama, da se često nije znalo za koga se kupuje, zato što su kupovane preko odvjetničkih kuća ili preko nekih posrednika koji su zapravo skrivali identitet onoga tko je to ukupno kupovao. I nije to nikakav usamljeni slučaj na Mljetu, takvih primjera je bilo zaista jako puno uzduž cijele Jadranske obale od vrha do dna. Imali smo također i primjer Krašograda gdje su oni koji su uz Nadana Vidoševića vodili Kraš pokupovali silno zemljište, evo sad to zemljište daruju samo da se riješe toga i da si nekako olakšaju, valjda teret te muke. Eto, zašto su ljudi kupovali? Pa imali su valjda nekakav svoj poslovni interes. No, da se vratim na članak 38. ove rasprave koje su do sada bile, mnoge od njih bile su pod utjecajem određenih interesnih skupina. I kada je riječ o članku 38. 38. stav kluba HDSSB-a je da podržavamo članak 38. i smatramo da ne trebamo mi ovdje u Hrvatskom saboru biti ti koji ćemo zastupati interese određenih lobističkih skupina kojima je naravno u cilju da ovaj članak ne bude ovakav kakav danas glasi. To je što se tiče članka 38. Što se tiče članka 46., to već je činjenica, ono što je ministar rekao, a i činjenica je da primjerice njemačko zakonodavstvo koje se bavi problemima izvlaštenja malo drukčije definira problem vrijednosti nekretnine koja se izvlašćuje i tu bismo se složili da se pokuša napraviti razlika u procjenama između onoga što će biti korišteno za javno dobro i onoga što će biti korišteno nakon izvlaštenja za neku privatnu investiciju i nekog privatnog investitora bez obzira proglasila to država, Republika Hrvatska kao strana u ovom postupku, strateškim interesom ili ne. Prema tome, mislimo također da bi to trebalo pokušat napraviti distinkciju, ako ima vremena eventualno u trećem čitanju ili ako ministar napravi sam zapravo neki prijedlog koji će onda sam puno prije sam sebi prihvatit, nego što će prihvatiti naš amandman ako ga mi damo u ime Kluba zastupnika HDSSB-a s obzirom da smo se do sada vrlo rijetko susretali sa time da su predstavnici predlagatelja u mandatu ove Vlade prihvaćali naše amandmane. I na kraju krajeva ovaj zakon o izvlaštenju neće puno promijeniti. Još jedna stvar, kad je riječ o naknadi, također naše zakonodavstvo predviđa u provom redu pravičnu zamjenu sa drugom nekretnino. Primijetili smo da u većini zakonodavstava ipak novčana naknada primarna, nije primarna pravična naknada nekom nekretninom osim toga znao iz prakse da u pravilu nitko ne prihvaća tu naknadu pa onda dolazimo u sljedećem koraku ponovno na novčani iznos vrijednosti te nekretnine koja je predmet koja je predmet izvlaštenja. Prema tome, ne vidimo točno smisao zašto smo mi uopće kao zakonodavac jedan od rjeđih koji je prvo, ide nekretninu za nekretninu a onda potom naknadu. Važno je da je zapravo naknada pravična, pravedna, da je razmjerna šteti koja je nanesena onome kome se to, to oduzima i bez obzira na to da li je ona novčana ili u nekoj drugoj nekretnini. Prema tome ne vidimo zapravo neki značajniji razlog zašto zašto idemo prvo sa nekakvom nekretninom pa onda sa novčanom naknadom. Mislimo da samo treba definirati, da se moglo definirati jednostavno da to bude pravedno, kako ima ono, adekvatno i da to bude učinkovito provedeno i manje-više su to smjernice koje se nalaze u većini zakona koje se bave problemom izvlaštenja u državama članicama EU. to su naši prijedlozi i razmišljanja kluba HDSSB-a. Hvala. iako ih vi kasnije elaborirate. A i dva temeljna pitanja koja doista i jesu temeljna pitanja. Hoće li ovaj zakon biti kočnica, a s druge strane ne treba li upravo ta brzina jer sami, slušali ste ministra, i zakon hoće li ta biti brzina na neki način i brzopletost? Pa ja smatram da upravo taj zakon daje jedan balans, a slažem se s vama da ne treba da dolaze nama i takvi investitori. Evo vam jedan primjer, ili žele doći, jedan primjer, sad već ima 2000 i ne znam koje, 6., 7., kada jedna Njemačka se borila da joj Finski div Nokia dođe i ugradi u Bohunu u sjevernom Porajnju u …, dala dala je besplatno zemljište, izgradila infrastrukturu i na njihov račun, na račun Nokie uplatila 60 milijuna eura. Zaposlilo se 2300 radnika, radili su samo neko vrijeme, tvornica je rekla da im se baš više ne isplati iako je pozitivno poslovala, ali ne do one njihove bjesomučne želje za eksploatacijom i enormnim profitom pa su dakle, nastavili svoj put prema Bugarskoj. Dakle, upravo na ovakav način, brzo, ne brzopleto da se znaju norme, pa da vidimo, nama i ne treba svaki investitor koji će doći i opustošiti i sutra otići ča, nego onaj koji zaista misli ovdje raditi i zarađivati, isto ono što misle i radnici. splet okolnosti, nezgodnih okolnosti koji je obuhvatio svijet govori o tome da i mi kao Hrvatska, mala zemlja, ali članica EU, koji imamo nešto reći, to ćemo složno govoriti o tim zajedničkim problemima. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Slažemo se oko investitora no vidite kako ćemo ga prepoznati, vidite da su se i Nijemci dali prevariti, a di nećemo mi, da su ih nasamarili ti grabežljivci koji su pobjegli u Bugarsku, no možda se dogodi da iz Bugarske onda dođu i u Hrvatsku. Kod nas su nažalost bile barijere, ali kod nas su i ostale barijere i ovo izvlaštenje je jedan zaista mini korak, no vidimo kroz ovu raspravu koliko i neki mini koraci otežano otežano idu i koliko zapravo lobističkih interesa se pojavljuje u svakom mini koraku da se čak i taj mini korak, a ovo ukupno jest mini korak koji neće ništa značajnije promijeniti u investicijama, koliko je zapravo lobističkih interesa da se čak i svaki mini korak usporiti. Susreli smo se s takvim lobističkim interesima i u cijelom nizu drugih zakona koji su se vrtili u Hrvatskom saboru i kojima su neke dobre inicijative koje su se pojavile toliko bile otupljene u konačno donešenim prijedlozima zakona da zapravo više je gubilo uopće smisao što smo mjesecima njima se i bavili. Hvala lijepo. Kolega Đurović, govorili ste o članku 38. Naime u članku 38., stavak 1. kaže ovako da u postupku izvlaštenja svaka stranka snosi svoje troškove. Dakle, a u stavku 2. da u slučaju krivnje ili obijesti, a o obijesti je već ministar dao svoje objašnjenje, dakle kada netko uzme odvjetnika pa taj odvjetnik nabija troškove svakim podneskom, svakom raspravom, svakim dolaskom, izlaskom i ne znam ni ja kakvim sve odvjetničkim radnjama, onda zaista sam za to da se da se pod stavkom 2., dakle upravo da snosi svoje troškove. A za stavak 1. nisam baš siguran da bi trebao snositi. Govorili ste o tome da je svaka osoba kada se izvlaščuje, neki od njih ako su nekretnine u smislu kuće, itd. u pitanju, emotivno vezan za taj objekt, za tu kuću, za tu parcelu, za nešto što je nešto njemu u životu značilo, tako da teško je reći da onaj nekakav zakon o tome kako će izvršiti procjena procjena vrijednosti nekretnine, o tome nemamo, imamo samo pojam tržišne vrijednosti, što ne obuhvaća najvjerojatnije taj emotivni dio. u Slavonskom Brodu je čovjek prodao svoju kuću bolnici koja je imala tu ginekološku ambulantu, a onda je u cijeni tražio da mu se isplati ne samo tržišna vrijednost kuće, nego li i tržišna vrijednost onoga što bolnica zaradi pregledima u toj kući koja je bila ambulanta, imala je, u svrhu ambulante je radila, pokojni je gospodin pa ne bih htio više, tako da je postigao i iznad tržišnu vrijednost te nekretnine. A institucija, otvorili ste jednu vrlo značajnu temu o instituciji tajnih ugovora koji postoje ovjereni kod javnih bilježnika, vlasnik je jedan, a zapravo… **Zgrebec, Da, pogledajte što se dogodilo u Hrvatskoj u ovih proteklih nekoliko godina sa tržištem dionica. Izvrtilo se nekoliko milijardi eura na tom tržištu uz cijeli niz sumnjivih transakcija, cijeli niz. Koliko je tu bilo trgovanja povlaštenim informacijama? Imali smo koliko god hoćete primjera da su dionice rasle 5, 10, 15% dnevno, bila je blokada par dana pa se ponovo pustilo. Uglavnom, u konačnici taj … se napuhao, ispuhao i izvukao još iz većine ljudi koji su se naivno navukli u taj balon, stotine milijuna eura ne kuna, da nitko nije u ovoj državi ni na koji način, ne znam imamo li mi uopće legislativu koja to … govorim da nemamo uopće regulatore koji to reguliraju da nitko tu ni na koji način nije bio sankcioniran. Imamo primjere što se događa u SAD-u kada vrijednost neke dionice raste 5 ili 10%, čitav … što se to dešava. Hoću reći slična stvar se dogodila sa nekretninama i u tom kontekstu je to izvlaštenje bilo vrlo aktualno jer se često nadovezivalo na nevjerojatan rast, a sada i blagi pad tržišta tih nekretnina i na taj nekretninski balon o kojem je već bilo puno riječi i ovih proteklih godina.

Hvala lijepa. Samo zahvaljujem na podršci zakonu. samo nekoliko faktografskih ispravaka. Dakle kod IKEA-e se radilo izvlaštenje, drugostupanjski postupak je bio kod ministarstva. Primjer gospodarske djelatnosti je vam recimo Postira, dakle Sardina Postira gdje je zahvaljujući izvlaštenju negdje dvjestotinjak ljudi se zapošljava. Imate recimo primjer ovog pročišćivača u Vodicama gdje također bez izvlaštenja ne samo da ne bi bilo radnih mjesta nego utječu izravno na turističku ponudu. Dakle to je primjer zašto izvlaštenje bitno. Govorili ste o javnom interesu, javni interes je definiran Ustavom. Da li je njega trebalo definirati ovako kako vi kažete? Možda, ako se promijeni u Ustavu. Možemo ga mijenjati u zakonu, ali dok je takav tako definiran javni interes on je jedino moguć. Tržišna cijena slažem se potpuno i trebamo imati posebni propis. Mi možda s ovim idemo ispred ali o čemu se radi? Dok taj posebni propis ne bude donesen bit će isto kao sada, dakle nitko neće biti oštećen. Čim bude zakonske su pretpostavke da se on primjenjuje, zato idemo s tim. Čisto faktografski, a zahvaljujem na podršci. Hvala. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Gospodine ministre kao što se ocjenjuje duševna bol u novčanom iznosu, duševna bol kod klevete, uvrede itd. pa ocjenjuju suci duševnu bol i onda propišu u obliku novčanog iznosa. Tako i ovo što je moj kolega Đurović govorio o toj emocionalnoj vezanosti stranke fizičkog lica za neku nekretninu. Mogli bismo i o tome zapravo razgovarati kada govorimo o tom pravilniku o tržišnoj vrijednosti. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Određujem stanku do 15,00 sati, a prva na redu će biti kolegica Vesna Fabijančić-Križanić. Hvala vam